Forseti lítur svo á að samkomulag sé um að þingfundur geti staðið lengur í dag en þingsköp kveða á um, ef þörf krefur, sem hluti af samkomulagi til að greiða fyrir þinglokum.

að þegar þjóðir reyna að bregðast við þungum og miklum efnahagslegum áföllum og vernda innlendan markað með hækkun tolla þá lengir það kreppuna, það dýpkar kreppuna og alltaf á kostnað almennings og ekki síst þeirra

Það er ein af afleiðingum þessarar tillögu ríkisstjórnarinnar sem ég vil spyrja hæstv. ráðherra um: Af hverju velur ríkisstjórnin leið hafta og leið tollverndar í stað þess að beina beinum styrkjum til bænda, verja þá og verja neytendur um

Flest ríki í okkar nágrenni eru að styðja sína framleiðslu og við skorumst ekkert undan merkjum í þeim efnum sömuleiðis. Ég get ekki fullyrt með neinum hætti í dag hvaða áhrif þetta kann að hafa á breytingar á matarverði til neytenda. Við sjáum það hins vegar að verð á kjöti er að lækka á heimsmarkaði, hefur lækkað um 14% ef ég man rétt á þessu ári. Með einhverjum hætti hlýtur það að skila sér til neytenda hér á landi því að innkaupsverðið á kjöti hlýtur að taka mið af því verði sem fæst á heimsmarkaði.

og tók gildi á þessu ári. Við sömdum við ASÍ um að fylgjast með verðþróun á markaði og sú skýrsla hefur verið kynnt og yfirfarin.

Virðulegi forseti. Ég veit bara ekki hvern er verið að blekkja hér. Af hverju er ekki hægt að svara þessu alveg skýrt og skilmerkilega? Við sjáum algjörlega og vitum af reynslunni að versta leiðin til að bæta hag bænda og neytenda er einmitt að fara þessa gömlu úreltu leið ríkisstjórnarinnar. Ekkert land

Það er meiri dómadagssýnin sem hv. þingmaður hefur á framtíð íslensks landbúnaðar og íslensks samfélags. Við skulum hafa það í huga að þetta er nú ekki erfiðara eða alvarlegra mál en það að þegar hv. þingmaður gegndi stöðu landbúnaðarráðherra var engin atlaga gerð að því að breyta því kerfi sem við erum að setja aftur á núna.

Herra forseti. Í þessari djúpu efnahagslægð sem við erum í, þeirri dýpstu í 100 ár, og þeirri atvinnukreppu sem henni hefur fylgt hafa þúsundir misst vinnuna. Í nóvember voru 20.906 einstaklingar atvinnulausir í almenna bótakerfinu og 5.448 í minnkuðu starfshlutfalli eða samtals 26.354 einstaklingar. Tekjufall á heimilum fylgir í kjölfar atvinnumissis og hætta er á að skuldavandi taki við af atvinnukreppu ef ekkert verður að gert. Heimilin þurfa stuðning vegna tekjufalls og viðspyrnustyrk líkt og fyrirtækin. Verslunarmannafélag Reykjavíkur hefur lagt fram hugmynd að sértækum stuðningi sem ætlað er að tryggja afkomuöryggi heimila sem hafa orðið fyrir atvinnumissi og tekjufalli í heimsfaraldri. ASÍ hefur tekið undir þá hugmynd. Á heimasíðu VR er bent á það sem er augljóst, að tíminn er knappur til að bregðast við og mörg heimili eru þegar komin á ystu nöf. Hugmynd VR felur í sér aðkomu bæði ríkisins og bankanna. Veitt verði stuðningslán til heimila með 100% ríkisábyrgð og afslætti af heildartekjuskatti til að mæta afborgunum af þeim.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

Ég vil taka það fram að í tíð þessarar ríkisstjórnar voru atvinnuleysisbætur hækkaðar, fyrst um 27%, síðan aftur núna frá og með áramótum og munu hækka um 35% á kjörtímabilinu. Enn fremur var ákveðið að framlengja sérstakan stuðning vegna barna atvinnuleitenda sem er hugmynd sem þingmaðurinn lagði fram í fyrra, ef ég man rétt, eða í vor og var framlengd núna. núna. Það er mjög mikilvægt að við styðjum við fólk sem verður fyrir því áfalli að missa vinnuna og um leið að við hugum að því að örva fjárfestingar í samfélaginu þannig að við getum tryggt að atvinnuleysi verði ekki langtímaböl. Það er að mínu viti stærsta

en síðari hluti þeirra mun koma til framkvæmda um komandi áramót og gagnast fyrst og fremst tekjulægri hópum. Barnabætur eru sömuleiðis hækkaðar í þeim fjárlögum sem við afgreiðum nú. Skerðingarmörkin hækka sem er mjög mikilvægt því að það skiptir líka máli að styðja við tekjulægri hópa þegar kemur að þeim sem eiga mörg börn.

Það er ekki tími til þess að setja vanda heimilanna í nefnd. Þar þarf að bregðast við hratt og vel. Hæstv. ráðherra fór hér yfir hvað ríkisstjórn hennar hefur gert í þeim málum og þrátt fyrir það allt saman er það svo að 1. janúar verða grunnatvinnuleysisbætur, eftir allar hækkanirnar, rétt tæplega 88% af lágmarkstekjutryggingunni. Atvinnulaus maður þarf að vera með þrjú börn á framfærslu sinni til að komast yfir lágmarkstekjutrygginguna. Það er augljóst mál

en sex mánuði atvinnulausar og vandamálin hrannast upp. Fólk þarf að borga af lánum, borga leigu, borga tryggingar, klæða og fæða börn og aðra heimilismenn. Ég vil spyrja hæstv. ráðherra

Það sem fram kom hjá mér var að þessar hugmyndir ásamt öðrum verða teknar til skoðunar af félagsmálaráðuneytinu. Við höfum hvað varðar allar okkar tillögur reynt að vanda okkur mjög í því sem við erum að gera, ekki bara fyrir fólk heldur líka fyrir fyrirtæki. Það skiptir einmitt máli að aðgerðirnar hitti í mark og þær hafa vissulega hitt misvel í mark. Það verðum við bara að horfast í augu við. Heilt yfir myndi ég hins vegar segja að aðgerðir íslenskra stjórnvalda vegna Covid, og þá er ég að tala um hinar efnahagslegu og samfélagslegu aðgerðir, hafi borið góðan árangur og ég er þess fullviss að þegar fer að birta til í efnahagslífinu verðum við mjög fljót að spyrna frá botni og ná öflugum vexti í efnahagslífi okkar. Þar skipta miklu máli allar þær aðgerðir sem við höfum ráðist í hingað til,

Í eldri reglugerð var til staðar heimild SÍ fyrir greiðsluþátttöku í sex skiptum í meðferð þó svo að ekki lægi fyrir skrifleg beiðni. Sú heimild hefur nú verið felld út hjá þeim sjúkraþjálfurum sem ekki starfa samkvæmt samningi við stofnunina.“

vék orðum sínum sérstaklega að þeim sem hafa fengið Covid-19 og eiga í einhvers konar heilsufarsvanda í kjölfar þess vil ég nefna að ég hef tekið ákvörðun um að ráðstafa sérstökum fjármunum til Reykjalundar til að

og því er til að svara að við þurfum að hafa ákveðna samfellu í þjónustunni til að tryggja að við séum að byggja þjónustuna upp í samræmi við heilbrigðislög og heilbrigðisstefnu. En það verður samt að halda því til haga að heimilt er að víkja frá því skilyrði sem nefnt er í reglugerðinni vegna bráðameðferðar sem nemur allt að sex skiptum á 12 mánaða tímabili.

þessa bráðameðferð sem ég nefndi áðan og þessi sex skipti á 12 mánuðum. Það er til skoðunar nákvæmlega í dag hvernig því verður fram haldið og ég er að skoða röksemdir með og á móti því.

Iðulega þykir mér ekki fara saman hljóð og mynd þegar ríkisstjórnin setur fram sjónarmið sín og markmið, enda hefur stýring málaflokka sennilega aldrei verið jafn aðskilin og nú þegar tekið er tillit til þess hvaða flokkur fer með hvert ráðuneyti. Síðastliðinn laugardag kynnti hæstv. forsætisráðherra uppfærð loftslagsmarkmið ríkisstjórnarinnar. Þau markmið sem nú falla niður dauð og ómerk eru þó ekki gömul. Í nýju markmiðunum er í fyrsta lagi boðaður aukinn samdráttur í losun gróðurhúsalofttegunda. Í stað núverandi markmiðs um 40% samdrátt frá 1990–2030 verður markið nú sett á 55% samdrátt eða meira.

en aðeins þremur dögum áður hafði flokksfélagi forsætisráðherra, hæstv. umhverfisráðherra, mælt fyrir frumvarpi um stofnun hálendisþjóðgarðs sem lokar fyrir frekari orkuvinnslu innan þjóðgarðsins, verði hann stofnaður. Frekari orkunýting sem möguleg er samkvæmt frumvarpsdrögunum er smáræði í stóru myndinni, enda má reikna með því að svokallaður biðflokkur rammaáætlunar falli allur niður, verði frumvarpið að lögum.

Í öðru lagi: Hvaðan áætlar forsætisráðherra að sú orka komi? Sér ráðherra jafnvel fyrir sér að teppaleggja láglendi landsins með vindmyllugörðum til að vinna á móti takmörkunum á hálendinu?

og ég er ekki sammála þeim forsendum sem hv. þingmaður gefur sér. Ég held að þetta geti vel farið saman. Í fyrsta lagi hefur þessi ríkisstjórn, eins og hv. þingmanni er kunnugt, lagt áherslu á að styrkja flutningskerfið, sem er ekki vanþörf á, og erum m.a. að setja hér inn tillögur að breytingum um það hvernig við getum tekið slíkar ákvarðanir með skilvirkari hætti. Sú styrking mun gefa okkur færi á að nýta orkuna miklum mun betur en við erum að gera í dag því að það er töluverð sóun í kerfinu eins og það er núna. Í öðru lagi snýst samdráttur í losun ekki bara um að framleiða meiri orku heldur að nýta orkuna öðruvísi. Þar erum við ekki eingöngu að tala um rafmagn. Við erum líka að tala um aðra þætti, svo sem vetni,

eiginlega ekki hvernig þjóðgarður kemur við sögu því að þar erum við að tala um í fyrsta lagi landgræðslu, skógrækt, niðurdælingu á kolefni. Allt er það eitthvað sem ég tel að við höfum full færi á að gera og gera meira af og gera betur en við gerum nú. Í raun og veru eru markmið Íslands í loftslagsmálum eins og þau voru kynnt hér á laugardag, markmið sem ég hef ekki heyrt betur en að sé nokkuð góð samstaða um á þinginu, sem ég er ánægð með, ég tel mjög raunhæft að ná þeim og það án þess að ráðist sé í stórfellda orkuframleiðslu. Þar með er ég ekki að útiloka að það þurfi að afla frekari orku til framtíðar.

Ef við ræðum hvað er nákvæmlega í nýtingarflokki inni á hálendinu núna miðað við annan og þriðja áfanga rammaáætlunar eru það 45 megavött af þeim 1.400 megavöttum sem þar eru, þannig að það er ekki eins og við séum að horfa fram á einhverja þurrð þó að við afgreiðum hér með gleði frumvarp um miðhálendisþjóðgarð. Annað af markmiðum þjóðgarðsins er beinlínis að endurheimta gróður og jarðveg sem getur þjónað markmiðum okkar um aukna kolefnisbindingu.

að við setjum skýran ramma um uppbyggingu vindorku á Íslandi. Ég tel að þar séu að sjálfsögðu tækifæri en það skiptir líka máli einmitt að við teppaleggjum ekki landið allt með vindmyllugörðum (Forseti hringir.) þó að við munum að sjálfsögðu nýta vindorku með öðrum orkugjöfum til framtíðar. Það er mín sýn, en þeir eiga ekki að þekja landið allt.

Nærri bráðnandi jökli rís land þegar farg jökulsins minnkar, og landsvæði birtast þegar hann hopar. Rennsli jökuláa breytist líka, sem hefur áhrif á virkjanir, og ár geta færst til, sem getur haft áhrif á samgöngumannvirki.“ Forseti. Ein hraðvirkasta leiðin til að draga úr mengun sem veldur bráðnun jökla er að banna notkun svartolíu á hafsvæðinu. Í ljósi nýyfirstaðins fundar nefndar á vegum Alþjóðasiglingamálastofnunarinnar, með leyfi forseta, „Marine Environment Protection Committee“, í nóvember síðastliðnum

spyr ég: Hvernig hyggst ríkisstjórn hæstv. forsætisráðherra beita sér fyrir Íslands hönd til þess að flýta banni við bruna og flutningi á svartolíu í Norðurhöfum?

þessum umhverfisáhrifum loftslagsbreytinga sem við sjáum m.a. í bráðnun jökla. Þau munu hafa áhrif á orkukerfi okkar og líf allt til lengri tíma. við í raun og veru áþreifanleg merki loftslagsvárinnar sem er svo mikilvægt að við berjumst gegn með öllum mögulegum leiðum.

að það sé algjörlega skýrt.

sinnar. Ísland gegnir nú formennsku í Norðurskautsráðinu fram til næsta vors. Því vil ég spyrja hæstv. forsætisráðherra hvort íslensk stjórnvöld muni beita sér fyrir samþykkt Norðurskautsráðsins

Það er það sem kallar á aukna alþjóðlega samvinnu. Já, við höfum beitt okkur fyrir þessu. Ísland hefur sem sagt verið í formennsku í Norðurskautsráðinu og þar hafa umhverfismálin verið töluvert til umræðu, en ekki hefur náðst

En flutningur á svartolíu er það sem kallar á samstarf ríkja um að ná alþjóðlegu samkomulagi í þessum málum. Þar höfum við viljað ná fram samkomulagi en það hefur ekki tekist enn þá, en við erum að beita okkur í þeim efnum.

sagði aðalframkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna, Antonio Guterres, í fyrradag, á sérstökum leiðtogafundi ríkja sem undirrituðu Parísarsamkomulagið fyrir fimm árum. Það sama gerði Guterres líka í ágúst í fyrra þegar hann hvatti til þess að ríki heims gripu til róttækari loftslagsaðgerða að loknum leiðtogafundi G7-ríkjanna í Biarritz í Frakklandi og sagði þá líkt og í fyrradag að Parísarsamkomulagið dygði ekki til. Að minnsta kosti 38 ríki hafa þegar lýst yfir neyðarástandi í loftslagsmálum og hundruð ef ekki þúsundir borga og sveitarfélaga um allan heim hafa gert hið sama. Að lýsa yfir neyðarástandi krefst þess að ríki efli aðgerðir sínar til að sporna gegn losun gróðurhúsalofttegunda. Ég spyr hæstv. forsætisráðherra: Hefur það verið rætt í ríkisstjórn Íslands að lýsa yfir neyðarástandi í loftslagsmálum? Ef svo er,

Þetta er umræða sem staðið hefur yfir í töluverðan tíma. En í þessum málum er kannski stóra spurningin

Það sem við höfum talað fyrir í þessum málum er ekki endilega að hafa stærstu orðin, við höfum ekki haft þau uppi, það er alveg rétt, en við leggjum áherslu á að við náum þeim markmiðum sem við setjum fram. Ríki heims hafa sum hver sett fram metnaðarfyllri markmið en við, við skulum vera meðvituð um það, en þau hafa ekki útskýrt hvernig þau ætla að ná þeim markmiðum. Þeir eru allmargir fundirnir sem ég hef setið og hlustað á nákvæmlega þetta: Við erum reyndar ekki komin með neina aðgerðaáætlun um hvernig við ætlum að ná þessum markmiðum.

Neyðarástand eða ekki, ég lít svo á að allt sem við erum að gera sýni hversu alvarlega við tökum þessa vá. Ég hef um fátt annað rætt meira á alþjóðavettvangi. En þá þurfa gjörðir líka að fylgja orðum.

En um leið erum við hvorki að fylgja Evrópuþinginu sem vill draga úr losun um 60% né erum við að toppa framkvæmdastjórn ESB, eins og mörg önnur Evrópuríki hafa gert. Bretland stefnir að 68% samdrætti á losun, Svíþjóð hefur sett stefnuna á 63% samdrátt og Danmörk er með 70% af markmiði miðað við 1990. Og talandi um aðgerðaáætlun í loftslagsmálum á enn eftir að kynna aðgerðir Íslands til að ná þessu nýja markmiði,

Ég er mjög ánægð með að Ísland hafi tekið þátt í þessum fundi. Það voru ríki sem sóttust eftir að taka þátt í honum sem ekki fengu að gera það vegna þess að þau voru ekki talin komin nægilega langt í áætlunum

Ég held að það séu allar líkur á því að við höfum átt heimsmet í fjölda sendiherra, í það minnsta per capita, eins og það er kallað.

Virðulegi forseti. Þingflokkur Pírata situr hjá í þessari atkvæðagreiðslu. Hér eru ýmis ákvæði til bóta sem við styðjum en eftir situr að hér er líka ákvæði sem veitir ráðherra eftir sem áður allt of rúmar heimildir til að skipa án auglýsingar í sérvalin embætti, sem við styðjum ekki. Þar að auki hefur málsmeðferð þessa máls alls verið stórfurðuleg eins og ræða hæstv. ráðherra hér rétt á undan mér ber svo sem merki. Það hefur verið mjög umdeilt innan ráðuneytis hæstv. ráðherra sjálfs, jafnvel bara á fordæmalausan hátt, og það er skrýtið að fá svona pillu frá ráðherra í miðjum atkvæðagreiðslum.

Það er ekki að vera almennt vel tekið. Ráðherra er að blekkja þingsalinn með slíkum orðum. Hins vegar er allt í lagi að segja frá því að það má alveg færa rök fyrir því að rétt sé að setja einhvers konar kvóta á fjölda sendiherra sem skipaður er utan þjónustunnar. En það er ekki gert með skynsamlegum hætti í þessu máli, því miður. Það er ekki gert að mínu viti.

sérstaka sendiherra án auglýsingar. Þingflokkur Pírata styður ekki þetta ákvæði.

Forseti. Ég mæli hér fyrir nefndaráliti um frumvarp til laga um breytingu á lögum um kynrænt sjálfræði.

í nefndaráliti þessu. Með frumvarpinu er lagt til að réttur til að breyta opinberri skráningu kyns, og samhliða nafni, miðist við 15 ára aldur í stað 18 ára eins og nú er. Jafnframt er lagt til að einstaklingar undir 18 ára aldri séu undanþegnir þeim takmörkunum að breyting á skráningu kyns og samhliða nafnbreyting sé aðeins heimil einu sinni nema sérstakar ástæður séu til annars.

Við meðferð málsins komu fram sjónarmið um að það gæti verið varhugavert að barn gæti breytt skráningu án þess að afstaða foreldra lægi fyrir og að tryggja þyrfti börnum og foreldrum viðeigandi ráðgjöf. Að mati meiri hlutans er nauðsynlegt að börn njóti stuðnings foreldra í þessum efnum en hins vegar telur meiri hlutinn það brýnna að aldursviðmiðið verði lækkað enda feli það í sér ótvíræða réttarbót fyrir þorra trans unglinga. Meiri hlutinn tekur undir afstöðu starfshóps um ýmsar laga- og reglubreytingar vegna laga um kynrænt sjálfræði, sem koma fram í tillögum hópsins um að unglingar hafi við 15 ára aldur nægan þroska til að taka afstöðu til þess hvort rétt sé fyrir þá að breyta kynskráningu og gera sér grein fyrir afleiðingum þeirrar ákvörðunar.

að þessu leyti forsjárvald foreldra eða forsjáraðila. Þá leggur meiri hlutinn áherslu á að ákvörðun um að breyta opinberri skráningu kyns er afturkræf og mjög einföld í framkvæmd. Í þessu samhengi vill meiri hlutinn jafnframt benda á að í tillögum starfshópsins eru lagðar til mögulegar útfærslur sem varða aðstoð við trans börn sem ekki njóta stuðnings forsjáraðila og vísar meiri hlutinn til þeirrar umfjöllunar og áréttar nauðsyn þess að unglingum sé tryggður stuðningur þegar þeir standa frammi fyrir slíkri ákvörðun. Það má segja að þetta frumvarp sé í rauninni úrvinnsla á á bráðabirgðaákvæði sem var í lögum um kynrænt sjálfræði þar sem starfshópi var falið að skoða með hvaða hætti væri hægt að færa 18 ára aldursviðmiðið niður í 15 ár. Það er sérstaklega búið að fara yfir það að það sé talið æskilegt en jafnframt er lagt til að ungmenni á aldrinum 15–18 ára geti breytt skráningu sinni oftar en þeir sem eldri eru.

í starfsreglum Alþingis. Undir þetta álit skrifa, auk þeirrar sem hér stendur, Páll Magnússon, formaður, Guðmundur Andri Thorsson, Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir, Birgir Ármannsson, Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, Þórhildur Sunna Ævarsdóttir og Þórunn Egilsdóttir.

borist neitt frá Þjóðskrá Íslands þess efnis að vegna laga um kynrænt sjálfræði hafi orðið einhver kostnaðaraukning hjá Þjóðskrá og mér

eru undir 18 ára aldri séu undanþegin þeim takmörkunum á breytingu á skráningu kyns og samhliða nafnabreytingu sem annars eru í lögum um kynrænt sjálfræði og geta þess vegna breytt kynskráningu sinni oftar, en almennt er gert ráð fyrir því að það sé einungis hægt að breyta þessari skráningu einu sinni nema sérstakar ástæður liggi til. Þannig að það er ekki fortakslaust

getur þetta ekki haft einhver áhrif í skólakerfinu? Hvernig gengur það fyrir sig? Þetta eru bara vangaveltur. Er eitthvað búið að ræða þetta innan nefndarinnar? Ég var aðeins að kíkja á umsagnirnar en sá ekki neina umsögn sem tengdist beint menntakerfinu.

einnig fram í skýrslu sem starfshópur sem vann þetta frumvarp gerði þá eru 15 ára unglingar með nægan þroska og gera sér mjög vel grein fyrir því hvað það þýðir að fara og breyta skráningu kyns síns og jafnvel nafni hjá þjóðskrá þannig að

máli. Við vitum auðvitað aldrei hvað lífið ber í skauti sér og þess vegna tel ég mikilvægt að þeim standi sá möguleiki til boða að geta breytt skráningu sinni aftur og við erum jú hér einungis að tala um breytingu á skráningu. Hér er ekki um neitt að ræða sem er óafturkræft heldur er þetta einungis breyting á nafni. En vegna þess að ungmenni fara í svona breytingar að ígrunduðu máli þá tel ég ekki neinar ástæður til að hafa áhyggjur af því að þetta muni trufla eða hafa mikil áhrif á skráningarkerfi skóla. Þetta uppfærist eins og önnur tölvukerfi og ég tel að samfélagið allt sé bara til í þær breytingar sem fylgja þessu frumvarpi og lagi sig eftir því þegar nöfnum er breytt eins og þarf.

gætu breytt skráningu sinni á kyni án þess að afstaða forsjáraðila lægi fyrir. Þetta var þá talið þungbært fyrir barnið og ég tek undir það sjónarmið. Ég er á því að nauðsynlegt sé að tryggja barni og fjölskyldu þess eða forsjáraðila stuðning og ráðgjöf. Samhliða þarf að huga að því að börn með fjölþættan vanda og/eða miklar þroska- og geðraskanir gætu þurft aukaaðstoð. Það skal einnig sagt hér að 15 ára aldursviðmið er sagt samræmast rétti barna til að hafa áhrif á eigið líf. Í nefndaráliti frá síðasta þingi lýsti meiri hluti allsherjar- og menntamálanefndar yfir skilningi á báðum sjónarmiðum. Þá taldi meiri hluti allsherjar- og menntamálanefndar rétt að miða við 18 árin en fela starfshópi að athuga hvort æskilegt væri að aldursviðmiðið yrði 15 ár. Í starfshópnum áttu sæti barnaskurðlæknir, barnainnkirtlalæknir, barnasálfræðingur, fulltrúi Intersex Íslands, fulltrúi Samtakanna '78, kynjafræðingur, siðfræðingur og tveir lögfræðingar, annar með sérþekkingu á réttindamálum barna en hinn með þekkingu á mannréttindum. Lauk hópurinn störfum í ágúst 2020

„Starfshópurinn telur að unglingar hafi við þann aldur almennt nægan þroska til að taka afstöðu til þess hvort rétt sé fyrir þau að breyta kynskráningu og geri sér grein fyrir afleiðingum þeirrar ákvörðunar.“ Í skýrslunni lagði starfshópurinn þó áherslu á að jafnframt yrði að tryggja stuðning við unglinga sem ekki nytu stuðnings forsjáraðila við breytingu á skráningu kyns og benti á leiðir til þess. Þá lagði starfshópurinn til að réttur einstaklinga undir 18 ára aldri til að breyta aftur kynskráningu sinni yrði leyfður. Þá er það frumvarpið sjálft en í 1. gr. eru lagðar til breytingar á 4. og 5. gr. laga um kynrænt sjálfræði þess efnis að réttur til að breyta opinberri skráningu kyns og samhliða nafni miðist við 15 ára aldur í stað 18 ára. Lagt er til að sérhver einstaklingur sem hefur náð 15 ára aldri hafi rétt til að breyta skráningu á kyni sínu í þjóðskrá. Síðan er sagt að börn yngri en 15 ára geti með fulltingi forsjáraðila sinna breytt opinberri skráningu kyns síns. Ég get vel tekið undir að unglingar sem upplifa kynmisræmi eru afar viðkvæmur hópur. Þeir geta orðið fyrir áreitni og ofbeldi, bæði líkamlegu og andlegu, niðurlægingu og mismunun. Það á við um fleiri hópa. Þetta getur orsakað óöryggi, félagslega einangrun, vanlíðan og geðræn vandamál eða áskoranir. Ég tek undir að sjálfsmynd og sjálfsmat eru mikilvægir þættir félagslegrar heilsu. Starfshópurinn náði þeirri niðurstöðu að 15 ára barn hefði nægan þroska til að taka ákvörðun um að breyta kynskráningu sinni. Starfshópurinn sagði einnig að ákvörðunin væri afturkræf og einföld í framkvæmd en benti jafnframt á mikilvægi þess að auðvelt yrði fyrir börn að breyta aftur ef þeim snerist hugur. Í mínum huga er þetta stór ákvörðun og ef barn ætlar að breyta opinberri kynskráningu upp að 18 ára aldri verði það að vera gert í samráði við foreldra eða forsjáraðila. Ég læt þetta duga.

Herra forseti. Ég mæli hér fyrir nefndaráliti með breytingartillögu um frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum vegna laga um kynrænt sjálfræði Þetta mál kallast breytt kynskráning.

annars vegar breytingar sem til koma vegna þess að lög um kynrænt sjálfræði heimila einstaklingum að hafa hlutlausa kynskráningu og hins vegar breytingar sem tryggja foreldrastöðu trans fólks og einstaklinga með hlutlausa kynskráningu. Samhliða frumvarpi þessu var lagt fram frumvarp til laga um breytingu á barnalögum sem er enn til meðferðar í allsherjar- og menntamálanefnd. Það var samhljómur meðal gesta um að frumvarpið fæli í sér mikilvæga réttarbót fyrir hinsegin samfélagið. Meiri hlutinn bendir á að um sé að ræða nauðsynlegar breytingar í kjölfar samþykktar laga um kynrænt sjálfræði frá 2019. Meiri hlutinn leggur til fáeinar orðalagsbreytingar til leiðréttingar og skýringar en þeim er ekki ætlað að hafa áhrif á efni frumvarpsins. Ég ætla ekki að lesa þær allar upp en það má kynna sér þær í nefndarálitinu. En ég ítreka að hér er um orðalagsbreytingar að ræða sem ekki hafa áhrif á efni frumvarpsins. Meiri hlutinn leggur til að frumvarpið verði samþykkt með þeim breytingum sem fylgja með nefndarálitinu.

heimild um starfsreglur fastanefnda Alþingis. Ásamt þeirri sem hér stendur skrifa undir nefndarálitið Páll Magnússon,

Herra forseti. Ég mæli fyrir nefndaráliti með breytingartillögu um frumvarp til laga um breytingu á lögum um kynrænt sjálfræði. Þetta frumvarp gengur undir nafninu ódæmigerð kyneinkenni. Allsherjar- og menntamálanefnd hefur fjallað um málið og fengið ýmsa gesti á sinn fund og ég ætla ekki að lesa þá alla upp hér en þeir eru allir

Með frumvarpinu er lagt til að við lög um kynrænt sjálfræði bætist ný ákvæði um breytingar á kyneinkennum barna sem fæðast með ódæmigerð kyneinkenni. Þá er lagt til að kveðið verði á um ítarlega málsmeðferð að því er varðar ákvörðun um varanlegar breytingar og m.a. lagt til að mælt verði fyrir um að ráðherra skipi nýtt teymi um börn sem fæðast með ódæmigerð kyneinkenni. Það má almennt segja að ríkt hafi ánægja með efni frumvarpsins meðal gesta og umsagnaraðila áhersla var lögð á mikilvægi þess að tryggja líkamlega friðhelgi þeirra barna sem fæðast með ódæmigerð kyneinkenni, rétt barna til þátttöku í ákvörðunum um aðgerðir til varanlegrar breytingar á kyneinkennum þeirra og rétt til upplýsingagjafar ásamt því að tryggja bestu fáanlegu heilbrigðisþjónustu.

en með frumvarpinu er lagt til að meginreglan verði sú að varanlegar breytingar á kyneinkennum barns yngra en 16 ára, sem fæðist með ódæmigerð kyneinkenni, skuli einungis gerð í samræmi

dygði til að framkvæma slíkar aðgerðir þegar barn hefur náð 16 ára aldri. Af því tilefni áréttar meiri hlutinn að börn á aldrinum 16–18 ára eru sjálfstæðir notendur heilbrigðiskerfisins og samþykki foreldra er almennt ekki áskilið í heilbrigðiskerfinu. Þá bendir

samanborið við aðrar varanlegar breytingar á ódæmigerðum kyneinkennum án samþykkis barns, en þó gilda strangari reglur um þessar tegundir meðferðar en um aðra læknismeðferð samkvæmt almennum reglum. Annars vegar er um að ræða svonefnda reðurhúfuneðanrás, (e. hypospadias), þar sem þvagrás er stutt og nær ekki fram á enda typpis, en hins vegar um vaxtarfrávik á typpi (e. micropenis). Fyrir nefndinni voru gerðar alvarlegar athugasemdir við sérregluna og talið að hún leiði til þess að tveir hópar barna njóti ekki réttarverndar

Fyrir liggur að skiptar skoðanir eru um framangreinda meðferð sem sérreglan kveður á um. Meiri hlutinn telur því nauðsynlegt að umræðunni verði haldið áfram og að ákvæðið verði endurskoðað líkt og gert er ráð fyrir í 11.

Í 7. gr. frumvarpsins er lagt til að ráðherra skipi nýtt þverfaglegt teymi um börn sem fæðast með ódæmigerð kyneinkenni. Fyrir nefndinni komu fram sjónarmið um að sama fyrirkomulag

Þess í stað yrði aðeins kveðið á um það að málefnin væru innan sjúkrahússins og að heilbrigðisráðherra ákvæði hvar þjónustan skyldi veitt. Meiri hlutinn leggur áherslu á að hvert teymi sé þverfaglegt og skipað fagfólki. Breytingar á fyrirkomulagi skipunar teymis samkvæmt 13. gr. laganna og tilfærsla málaflokksins þarfnast þó nánari skoðunar, en í nefndaráliti meiri hluta allsherjar- og menntamálanefndar um frumvarp til laga um kynrænt sjálfræði, sem síðar varð að lögum nr. 80/2019, var talið mikilvægt að hægt yrði að nýta þá reynslu og þekkingu sem væri innan spítalans hverju sinni. Meiri hlutinn beinir því til forsætisráðuneytisins að taka til skoðunar í samráði við heilbrigðisráðuneytið hvort tilefni er til að samræma fyrirkomulag í þessum efnum, en leggur ekki til breytingu þar um frá því sem stendur í frumvarpinu.

til að endurskoða ákvæðið með hliðsjón af fenginni reynslu, þróun rannsókna og þekkingar og bestu framkvæmda á sviði mannréttinda.

Fram komu sjónarmið um að ekki væri ásættanlegt að bíða með áframhaldandi starf í þessum málaflokki í þrjú ár frá gildistöku laganna heldur ætti að skipa hópinn við gildistöku þeirra.

skipa starfshópinn allt frá gildistöku laganna en eigi síðar en þremur árum eftir gildistöku þeirra. Meiri hlutinn áréttar mikilvægi þess að umræða um málaflokkinn haldi áfram og beinir því til ráðherra að ekki dragist að skipa hópinn þrátt fyrir umrætt svigrúm. Í þessum efnum er einnig mikilvægt að frekari reynsla komist á framkvæmd laganna og að fylgst verði með þróun rannsókna og þekkingar. Meiri hlutinn áréttar mikilvægi þess að starfshópurinn skili tillögum til ráðherra svo fljótt sem verða má eftir að hann tekur til starfa og leggur til breytingar þess efnis.

má. Í 11. gr. frumvarpsins er ákvæði um skipan starfshóps og er tilgreint hvernig hann skuli samsettur. Við meðferð málsins komu fram sjónarmið um mikilvægi aðkomu félagsráðgjafa að hópnum. Meiri hlutinn telur, og það er áréttað hér, að væntanlegur starfshópur sé breiður og þverfaglegur. Meiri hlutinn beinir því til starfshópsins að við endurskoðun 11. gr. a verði einnig höfð til hliðsjónar sjónarmið um mikilvægi stuðnings við foreldra og barn. Þá er ekkert því til fyrirstöðu að starfshópurinn kalli aðra sérfræðinga eða aðra aðila til ráðgjafar, og þar teljast félagsráðgjafar svo sannarlega með. Þannig að starfshópurinn hefur nokkuð svigrúm um það hvaða sérfræðinga hann telur ráðlagt að kalla til hverju sinni. Meiri hlutinn leggur til að frumvarpið verði samþykkt

„Í þeim tilvikum þegar barn er ófært um að veita upplýst samþykki sökum ungs aldurs eða er af öðrum sökum ófært um að gefa til kynna vilja sinn skal, þrátt fyrir 2. 2. mgr., eftirfarandi gilda um varanlegar breytingar á kyneinkennum barns yngra en 16 ára sem fæðist með ódæmigerð kyneinkenni ef þær felast í skurðaðgerð vegna of stuttrar þvagrásar (reðurhúfuneðanrásar) eða lyfjameðferð vegna vanvaxtar á typpi.“ Hér er um orðalagsbreytingu að ræða sem hefur ekki áhrif á efnisinntak 4. gr.

Þá er lagt til að hnykkt sé á því að starfshópurinn sem kveðið er á um í 11. gr. skuli skila tillögum til ráðherra svo fljótt sem verða má eftir að hann tekur til starfa. Undir þetta nefndarálit skrifar sú sem hér stendur og er framsögumaður, Páll Magnússon, formaður, Guðmundur Andri Thorsson, Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir, Birgir Ármannsson, Silja Dögg Gunnarsdóttir, Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir og Þórhildur Sunna Ævarsdóttir. Ég vonast að sjálfsögðu til að þetta frumvarp verði samþykkt með þeim breytingum sem ég hef gert hér grein fyrir og með þeim rökstuðningi sem ég hef farið í gegnum.

að þetta sé víð skilgreining. Mjög mörg af þessum ódæmigerðu kyneinkennum eru því útlitsleg og þannig séð skiptir

Sagt er að skilgreiningin sé raunverulega félagslegt fyrirbæri en það má hins vegar ekki taka tillit til félagslegra eða sálfélagslegra aðstæðna.

ef gerðar eru varanlegar breytingar á kynfærum þeirra og þar með kyneinkennum og að foreldrar eigi þetta samtal við börn sín.

að þess er hvergi getið hversu mörg börn fæðast á Íslandi á ári með ódæmigerð kyneinkenni.

og ég lagði bara töluverða vinnu í að fara yfir margar tölur þaðan, er talað um eitt barn af hverjum 4.500–5.500. En hér eru þau 68.

ódæmigerðum kyneinkennum í þessu frumvarpi. Það kann að ráða einhverju um það hversu mikill fjöldi barna er talinn falla undir ákvæðið. Við getum auðvitað ekkert vitað um það hvers konar börn muni

herra forseti, vegna þess að við verðum að hafa réttar upplýsingar. Þá spyr ég: Ef þetta er eitt barn á ári er þá ekki bara hægt að bæta þessa þjónustu hér og nú? Þarf að fara í umfangsmikla lagasmíð fyrir það?

Herra forseti. Þetta frumvarp er afrakstur starfshóps sem skipaður var þegar við samþykktum lög um kynrænt sjálfræði.

innkirtla. Það kom fram í meðferð nefndarinnar að þeir skiluðu ekki inn umsögn vegna þess að frumvarpið sem hér er lagt fram og allsherjar- og menntamálanefnd er að leggja til að verði samþykkt, efnislega óbreytt, er niðurstaða starfshóps þar sem þessir læknar sátu og komu því að samningu þess. Hér er einfaldlega verið að leggja til frumvarp sem er búið að vinna að í sérfræðingahópi

kemur fram í heiti frumvarpsins er þetta frumvarp til laga um breytingar á lögum um kynrænt sjálfræði og fjallar um ódæmigerð kyneinkenni. um þau sem fæðast með ódæmigerð kyneinkenni. Það var það sem nefndin hélt sig við og fjallaði um í meðferð sinni á málinu.

Hér erum við að fjalla um breytingar á lögum um kynrænt sjálfræði og fjalla um þann part í þeim lögum sem fjallar um ódæmigerð kyneinkenni. Það sem hv. þingmaður er að vísa til er ekki partur af ódæmigerðum kyneinkennum.

hvers vegna aðilar skila inn umsögn og hvers vegna þeir kjósa að gera það ekki. Það geta jú allir sem það vilja skilað inn umsögn. Það liggur hins vegar fyrir, líkt og ég hef þegar farið yfir hér í andsvari, að frumvarpið er byggt á niðurstöðu starfshóps sem skilaði skýrslu og í þeim starfshópi voru barnaskurðlæknir, barnainnkirtlalæknir og barnasálfræðingur auk félaga frá ýmsum félagasamtökum. Það kom einnig fram fyrir nefndinni að

og mun því leggja til að þetta mál verði kallað til nefndar aftur milli 2. og 3. umr. þannig að fleiri verði kallaðir til til að fara yfir málið.

vegna ábendinga sem komu fram við meðferð málsins á sínum tíma. Nú erum við hér að fjalla um afrakstur af þeirri vinnu. Þannig að ég tel að hér hafi verið einstaklega vel að verki staðið

leyti náð. Við erum komin svolítið á undan lögunum hvað varðar afstöðu okkar til réttinda hinsegin fólks. Eins og fram hefur komið er hér um að ræða þrjú frumvörp um breytingar á lögum um kynrænt sjálfræði, lög sem voru samþykkt fyrir um ári,

og öðrum einkennum sem tengjast hormónastarfsemi eða kyni. Allar tölur benda til að það sé töluvert algengt.

Þetta eru inngrip sem gjarnan hafa haft alvarlegar og óafturkræfar afleiðingar fyrir heilsu fólks, bæði líkamlega og andlega. Þannig að þetta er ekkert smámál. Mig langar aðeins að nefna, bara til að halda því til haga, að hér er um að ræða

Þetta er mjög mikilvægt skref. Þetta er grundvallaratriði í þá átt að við njótum öll líkamlegrar friðhelgi. Hvað er mikilvægara en að okkur sé öllum gert kleift að ráða þessu? Þetta er líka mikilvægt skref í þá átt að fletta ofan af þessari leynd, að gagnsæi ríki um mikilvægi þeirra inngripa sem þó eiga sér stað. Það hefur verið gagnrýnt

og það er kannski ekki endilega ástæða til að orðlengja það frekar. Þarna fór bara fram mat meiri hluta nefndarinnar, samkvæmt því sem mér skilst, á

annars vegar er fólk sem er að berjast fyrir því að fá aðgengi að heilbrigðisþjónustu og síðan erum við með hóp intersex fólks sem er í raun og veru að berjast fyrir því að fá frið fyrir heilbrigðisþjónustunni. Samnefnarinn er einfaldlega þessi: Þetta er okkar líkami. Leyfið okkur að ráða þessu. Ég held að það sé ekki með fullri sanngirni hægt að nálgast þetta mál á nokkurn annan hátt en að segja að það sé fullkomlega sanngjörn og eðlileg ósk. Regnbogakortið góða, sem við höfum gjarnan miðað okkur við,

Rótgróin lýðræðisríki sem hafa sett mannréttindi á oddinn töluvert lengi geta verið ansi fljót að missa fótanna ef vindar blása þannig. þannig. Þetta mál, að klára að lögfesta þessi réttindi, er gríðarlega mikilvægt skref. Það er að sjálfsögðu gríðarlega mikilvægt fyrir þá einstaklinga sem eiga allt sitt undir og aðstandendur þeirra en ekki síður fyrir samfélagið okkar. Ég held að mjög mikilvægt sé að hafa í huga að við erum að fylgja þróun. Við erum ekki að búa þetta til. Það springur ekki allt út hér af einstaklingum sem ætla að nýta sér þessa löggjöf. Við erum að svara kalli, að mæta þörf, að uppfylla skyldu okkar.

á sama hátt og allir aðrir. Þetta snýst ekkert um annað í sinni einföldustu mynd en frelsi til að lifa lífinu á eigin forsendum, frelsi sem okkur hinum er kannski svo tryggt og hefur verið tryggt svo lengi að við erum orðin ónæm fyrir því að það sé yfir höfuð til fólk sem hefur

Því fleiri einstaklingar sem í samfélagi okkar búa við jafnan rétt, líkamlega friðhelgi, kyntjáningu, kynvitund, því fleiri einstaklingar sem ráða eigin lífi í samfélaginu, þeim mun sterkara samfélag erum við. Við hljótum öll að vilja róa í þá átt.

En einhverra hluta vegna þarf löggjafinn að setja sérstaklega inn í frumvarpið

eða af einhverjum öðrum annarlegum ástæðum. Við verðum að gæta jafnræðis. Við höfum barnasáttmála Sameinuðu

við skulum ekki geta klárað það. Hér var kjörið tækifæri til að taka þennan ljóta blett út og setja gott fordæmi fyrir heiminn um að við líðum ekki

mál verður að undirstrika það og rifja það upp að það er því miður sagan og veruleiki okkar allra að einstaklingar með ódæmigerð kyneinkenni, börn þar á meðal, hafa í gegnum tíðina orðið fyrir kerfisbundinni mismunun, orðið fyrir réttindaskerðingu og orðið fyrir inngripi í líf og friðhelgi í flestum ef ekki öllum löndum heims.

og um leið með synjun á því að veita nauðsynlega læknisaðstoð. Þetta frumvarp stuðlar einfaldlega að því og stefnir að því að tryggja réttindi barna og standa vörð um friðhelgi þeirra.

má einfaldlega ekki líta fram hjá þegar við rýnum hvað hér er verið að gera. Á síðustu árum hefur blessunarlega orðið mikil vakning víða um heim og alþjóða- og mannréttindastofnanir hafa hvatt ríki til að setja lög sem banna ónauðsynlegar meðferðir á einstaklingum og börnum með ódæmigerð kyneinkenni,

Þær aðgerðir hafa verið framkvæmdar án samþykkis barnsins og mjög oft án þess að heilsufarslegar ástæður krefjist þess þær hafa byggst á ákveðnum hugmyndum, staðalímyndum og ég vil leyfa mér að segja fordómum. Þetta eru ónauðsynlegar aðgerðir og þær eru óafturkræfar og hafa farið fram án samþykkis Í öllu öðru samhengi væri ekki flókið að líta þannig á að í því felist mjög skýrt brot á mannréttindum þess einstaklings

2017 samþykkti þing Evrópuráðsins ályktun í þessu skyni um mannréttindi intersex fólks. Réttindi intersex fólks hafa verið til umfjöllunar hjá stofnunum Sameinuðu þjóðanna. Nefnd Sameinuðu þjóðanna um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi hefur tekið skýra afstöðu í þessum efnum, þ.e. gegn ónauðsynlegum skurðaðgerðum á kynfærum barna

til að tryggja og verja mannréttindi barna að þessu leyti. Allir sem þekkja forsöguna og viðurkenna hana, allir sem hafa fylgst með umfjöllun og þróun víða um heim og hjá flestum alþjóðastofnunum sem við lítum til, hljóta að komast að þeirri niðurstöðu að þetta sé ekki bara eðlilegt skref heldur nauðsynlegt. Þetta er einfaldlega veruleikinn sem ákveðinn hluti barna hefur búið við, að verða fyrir kerfisbundnum mannréttindabrotum vegna þess að þau hafa fæðst með ákveðin einkenni sem hafa gert það að verkum að þau hafa sætt þessari meðferð. Meginreglan samkvæmt frumvarpinu er þá þessi: Að varanlegar breytingar á kyneinkennum barns yngra en 16 ára sem fæðist með ódæmigerð einkenni séu einungis gerðar í samræmi við vilja þess. Rauði þráðurinn í frumvarpinu er að hagsmunir barnsins séu best varðir með því að fara að vilja

öll, með tveimur tilteknum undantekningum, verið í sömu áttina. Það væri málefnalegt sjónarmið að verja hagsmuni barnsins að þessu leyti, veita barninu svigrúm til þess að ákvarða

varðandi aldursmörk, hvernig ætti að verja barnið í því samhengi að ákvörðun fylgir ábyrgð. Það er er áréttað og kemur fram í málinu, bæði í greinargerð og í nefndaráliti, að um börn á aldursbilinu 16–18 ára nægi samþykki barnsins ekki eitt og sér til að gera varanlegar breytingar á kyneinkennum heldur þurfi jafnframt mat teymis barna- og unglingageðdeildar í því skyni, þ.e. á þessu tiltekna aldursbili. Sú hugmyndafræði og sú nálgun byggist á því að á því tímamarki sé barnið einmitt enn þá barn, að það geti reynst barni þungbært að taka ákvörðun og standa eitt í þeim sporum en að meginleiðarljósið og meginstefið sé að allt sé gert til þess að vilji barnsins megi fram koma og barnið fái stuðning til að taka þær ákvarðanir sem það vill sjálft taka. verið fjallað um skipan starfshóps og hvert hlutverk hans eigi að vera. Ég held að það sé mikilvægt, eins og fram hefur komið í ræðum annarra þingmanna, að sá hópur fái að

tvær tilteknar aðgerðir að þar varð það einfaldlega ofan á að þessu sinni að rök og sjónarmið heilbrigðisstarfsfólks voru

og lengra eftir þörfum. Mér finnst mikilvægt í þessu máli, eins og ég sagði í byrjun, að þegar við ræðum um það séum við meðvituð um það að löggjafinn er með þessu frumvarpi og þremur til viðbótar að ramma það mjög skýrt og skilmerkilega inn að sjálfræðið nái líka til kynræns hluta lífs okkar,

annað. Frumvarpið felur í sér mikilsverðar réttarbætur og viðurkenningu á réttindum. Ég held að hér séum við með til meðferðar áfanga sem samfélagið allt ætti að gleðjast yfir. Við erum að ljúka hér þeim kafla sem ég rakti í byrjun að er forsaga þessa frumvarps, ljúka þeim kafla að börn sæti því að fara í gegnum aðgerðir sem eru óafturkræfar og hafa áhrif á líf þeirra allt algjörlega án þess að að á því sé nokkur einasta nauðsyn. Og við þurfum öll að muna að í þessum málum erum við gegnumgangandi að styrkja

Í nafni þessa frumvarps er vísað til annarra laga, laga um kynrænt sjálfræði, sem segir ekki mikið um þá viðbót sem hér er verið að reyna að innleiða. Eðlilegra nafn á þessu frumvarpi, miðað við nafngiftahefð hér í þinginu, væri „frumvarp um bann við barnalækningum“ og svo innan sviga „vegna þess sem varðar þvagfæri og kynfæri“, því að það er það sem lagt er til hérna. Það er verið að leggja það til að fjöldi barna, tugir barna á hverju ári a.m.k. á Íslandi, verði svipt lækningum sem þau hafa notið árum og áratugum saman, svipt lífsbætandi aðgerðum og lyfjagjöf sem oft á tíðum er komin mikil reynsla á og hefur haft jákvæð áhrif á líf þessara barna. Það kemur reyndar fram í frumvarpinu og í áliti meiri hluta allsherjar- og menntamálanefndar og í ræðum fyrr í þessari umræðu að þegar vísað er til ódæmigerðra kyneinkenna er skilgreiningin mjög víð. Hún er reyndar svo víð, herra forseti, að nú er verið að setja í þennan hóp u.þ.b. hundraðfalt fleiri börn en hafa fallið undir það sem stundum er kallað intersex, þar sem kyneinkenni eru óljós. Hér er verið að taka með stóran hóp barna, tugi barna á ári, sem gætu notið lækninga eins og börn hafa gert í mörg ár og áratugi en verða nú svipt tækifærinu til þess og foreldrar þeirra möguleikanum á að gera það sem er best fyrir barnið. Þetta er dæmigert umbúðamál, mál sem er algerlega dæmigert fyrir meginvanda stjórnmálanna nú til dags þar sem allt snýst um heitið, umbúðirnar en ekki innihaldið. Allt snýst um yfirlýst markmið en ekki leiðirnar að því markmiði og hvort þær eru gagnlegar eða til tjóns. Ég ætla rétt að nefna eina setningu úr frumvarpinu svona til að byrja með til að lýsa því hversu mikill tvískinnungur einkennir þetta frumvarp. Í því segir, með leyfi forseta: „Börn sem fæðast með ódæmigerð kyneinkenni njóta réttar til líkamlegrar friðhelgi í tengslum við kyneinkenni sín og eiga rétt á fullkomnustu heilbrigðisþjónustu sem á hverjum tíma er völ á að veita.“ Látum liggja á milli hluta að orðið „fullkomið“ stigbeygist ekki, enda er þetta einungis ein af fjölmörgum setningum, fjölmörgum dæmum úr þessu frumvarpi, um það sem má kalla nýlensku eða „double speak“, tvíhugsun að hætti Orwells þar sem hlutirnir eru orðaðir algerlega öfugt við það sem í rauninni er verið að gera.

Aðstoð er ánauð. Heilbrigði er skaði. Lækningar eru pyndingar. Bönn eru frelsi. Þetta eru bara nokkur dæmi um

heldur áköfustu aktívistar. Frumvarpið ber þess öll merki og raunar furðulegt að lesa það og að það skuli koma úr forsætisráðuneytinu því að textinn í því er svo uppfullur af fyrrnefndri nýlensku og tvíhugsun og fordómum, leyfi ég mér að segja, að ég man ekki eftir að hafa séð annað eins frumvarp úr ráðuneyti a.m.k. Við sjáum líka hverjir hafa veitt umsögn um þetta mál í meðförum nefndarinnar. Það eru nokkur samtök aktívista á þessu sviði nefndin virðist ekki hafa haft fyrir því að leita álits sérfræðinga, lækna, landlæknis t.d., á áhrifum þessa máls. Að vísu skilst mér að einn læknir hafi komið fyrir nefndina, sami læknir og tók þátt í starfshópi við undirbúning málsins og ég geri ráð fyrir að sá læknir eigi alla skástu kaflana eða varúðarráðstafanirnar í frumvarpinu og í umfjöllun um það. En eins og við höfum heyrt reyndar fyrr í umræðunni þá eru menn ekki á eitt sáttir um að slíkar varúðarráðstafanir eigi yfir höfuð að vera til staðar

Ég ætla að lesa þetta aftur, herra forseti. Þetta er í frumvarpi frá ríkisstjórn Íslands. „Skilgreiningin er ekki í grundvallaratriðum læknisfræðileg heldur byggist á því að kyn sé að verulegu leyti félagslegt fyrirbæri.“ Engu að síður er hér, eins og hv. þm. Gunnar Bragi Sveinsson benti á áðan, verið að leggja til að félagslegir þættir komi ekki til álita þegar verið er að meta hvort börn eigi rétt á aðgerðum undir handleiðslu lækna eða foreldra sinna.

lesa frumvarpið í heild þótt það sé langt, lesa megintextann, lesa greinargerðina og ekki hvað síst skýringarnar við ákveðnar lagagreinar. Ég ætla að leyfa mér að setja fram þá kenningu að ekki einn einasti þingmaður Sjálfstæðisflokksins, ekki einn einasti þingmaður Sjálfstæðisflokksins, hv. þm. Brynjar Níelsson, hafi lesið þetta frumvarp. Sé það rangt hjá mér þá hvet ég þá þingmenn sem það hafa gert til að koma hér upp og taka þátt í umræðunni því að svo margt í frumvarpinu gengur svo gegn þeim hugsjónum sem Sjálfstæðisflokkurinn og raunar fleiri flokkar, Framsóknarflokkur og fleiri, allir flokkar sem að einhverju leyti hafa litið til borgaralegra réttinda, hafa staðið fyrir að það getur ekki verið að þingmaður úr þessum flokkum hafi lesið málið og ætli sér engu að síður að styðja það. Ég ítreka hvatninguna um að ef einhverjir hafa gert það þá komi þeir hér upp og verji málið. En ég hef ekki orðið mikið var við þátttöku fulltrúa Sjálfstæðisflokksins í þessari umræðu eða að von sé á henni. Þetta mál er ómannúðlegt. Þá er ég ekki bara að tala um að hér séu á einhvern hátt ólíkar skilgreiningar eða ólíkt mat á því hvað er mannúðlegt, ólík sjónarmið. Í þessu er ekki fjallað um vísindi, lækningar og framfarir eða heilbrigða skynsemi heldur blindar, rakalausar öfgar. Rökstuðningurinn allur ber þess merki. Og þetta er ekki spurning um réttindi trans fólks eins og sumir hafa kannski haldið. Þetta er spurning um hvaða aðgerðir, hvaða lækningar, hvaða lyf er heimilt að gefa börnum til að gera líf þeirra betra. Þetta er mál sem mun hafa varanleg áhrif, nái það fram að ganga, á líf hundruð barna til framtíðar og verði þessu ekki breytt, þúsunda íslenskra barna. Þetta er mál sem mun leiða til þess að íslenskir foreldrar munu leita til útlanda með börn sín til að fá eðlilega meðferð, eðlilegar lækningar í samræmi við nútímaþekkingu og vísindi. Ef eitthvert annað land væri að banna læknisþjónustu við börn með þessum hætti, t.d. á trúarlegum forsendum, biðu eflaust margir þingmenn hér í röðum eftir að ræða mikilvægi þess að fordæma stjórnvöld í því landi. Ég mun á eftir fjalla um nefndarálit meiri hluta allsherjar- og menntamálanefndar sem er ekki til þess fallið að bæta þetta mál, eiginlega þvert á móti. En vegna þess hversu lítil áhrif

að þar er ekki átt við hefðbundna skilgreiningu á t.d. hugtakinu intersex heldur víðustu mögulegu skilgreiningu

eru sett í þennan hóp og stærð hans þar með hundraðfölduð og börnin sem falla þar undir svipt eðlilegri heilbrigðisþjónustu og foreldrum barnanna og læknum þeirra meinað að aðstoða börnin.

„Varanlegar breytingar á kyneinkennum barns yngra en 16 ára sem fæðist með ódæmigerð kyneinkenni skulu einungis gerðar í samræmi við vilja barnsins, sbr. 6. mgr. Sé barn ófært um að veita samþykki sökum ungs aldurs eða af öðrum sökum ófært um að gefa til kynna vilja sinn skal þó heimilt að breyta varanlega kyneinkennum þess ef heilsufarslegar ástæður krefjast Þvílík mildi, herra forseti. Það er þó heimilt að aðstoða barnið ef heilsufarslegar aðstæður krefjast þess en jafnvel í því tilviki að undangengnu ítarlegu mati á nauðsyn breytinganna og afleiðingum þeirra til skemmri og lengri tíma. Í stað þess að að áhyggjufullir foreldrar sem hafa eignast barn sem er haldið einhverjum kvilla sem væri hægt að laga og læknir gæti útskýrt fyrir foreldrunum: Þetta verður allt í lagi, við höfum séð þetta áður, við getum lagað þetta, þá þurfa þessir foreldrar nú að ganga á milli Heródesar og Pílatusar til að fá leyfi til að veita barni sínu lækningu. Þannig að jafnvel þegar heilsufarslegar ástæður krefjast inngrips þarf þetta ítarlega mat. Við heyrum hér á eftir um fleiri hindranir á möguleikum foreldra til að leita lækninga fyrir barn sitt. Svo segir í frumvarpinu, með leyfi forseta: „Félagslegar, sálfélagslegar og útlitslegar ástæður teljast ekki heilsufarslegar.“ Þetta er í frumvarpi þar sem búið er að útskýra fyrir okkur að kyn sé félagslegt fyrirbæri frekar en læknisfræðilegt en félagslegar ástæður heimila ekki aðgerðir til að hjálpa börnum.

Ég ætla að veðja á, herra forseti, og mér heyrðist það á umræðunni hérna áðan, að svona ákvæði sem þó opnar einhvern möguleika, sé komið frá þeim fáu sérfræðingum í lækningum eða vísindum sem fengu að koma að þessu máli. En eins og við heyrum líka á eftir og höfum heyrt fyrr í umræðunni þá virðist tilhneigingin vera sú að draga úr möguleikunum á að veita svona heimildir. Í frumvarpinu segir: „Við undirbúning ákvörðunar um varanlegar breytingar á kyneinkennum barns af heilsufarslegum ástæðum án samþykkis þess skv. 2. mgr. skal hafa barnið með í ráðum eftir því sem þroski þess leyfir og ávallt frá 12 ára aldri.“

segir, með leyfi forseta: „Í ákvarðanatökuferlinu skulu barnið og forsjáraðilar njóta ráðgjafar og stuðnings frá teymi um börn sem fæðast með ódæmigerð kyneinkenni Ávallt skal tekin rökstudd afstaða til þess hvort mögulegt sé að fresta varanlegum breytingum þar til barnið getur gefið upplýst samþykki sitt og bregðast við hinum heilsufarslegu ástæðum með öðrum og vægari hætti.“ — Enn ein hindrunin, herra forseti, til að koma í veg fyrir að ráðist sé í aðgerðir sem í mörgum tilvikum skila langbestum árangri ef þær eru framkvæmdar á meðan barnið er ungt. Aðeins neðar segir: „Forsjáraðilar skulu skýra barni sínu frá varanlegum breytingum sem gerðar hafi verið á kyneinkennum þess þegar það hefur þroska til.“ Hér er enn verið að fjalla um þessar aðgerðir sem þó eru heimilar af heilsufarslegum ástæðum, en jafnvel í því tilviki ber foreldrum nú samkvæmt lögum að fara yfir það með barninu. Taka samtal á borð við: Jæja, Nonni minn, nú ert þú orðinn 11 ára gamall og ég þarf að segja þér að þvagfæri þín virkuðu ekki sem skyldi þegar þú fæddist og því var ráðist í þessa aðgerð. En í sama frumvarpi er bent á að í lögum um réttindi sjúklinga hafi verið talið óæskilegt að ætlast til þess að börn hefðu aðgang að upplýsingum um slíkar aðgerðir vegna þess að það gæti haft skaðleg áhrif á þau andlega. En hér er þessi skylda sett á foreldra með lögum. Svo segir í framhaldinu, og við erum enn að fjalla um þessa litlu möguleika sem eru til staðar þó á því að að leita eftir samþykki yfirvalda og nefnda til að fá að veita börnum lækningu: „Þrátt fyrir 2. mgr. skal eftirfarandi gilda um þær varanlegu breytingar á kyneinkennum barns yngra en 16 ára sem fæðist með ódæmigerð kyneinkenni sem felast í skurðaðgerð vegna of stuttrar þvagrásar eða lyfjameðferð vegna vanvaxtar á typpi í þeim tilvikum þegar barn er ófært um að veita upplýst samþykki sökum ungs aldurs eða er af öðrum sökum ófært um að gefa til kynna vilja sinn.“ Svo er útskýrt nánar hvað í þessu felst.

og þar með lifa heilbrigðara og betra lífi sem barn og sem fullorðinn einstaklingur. En þessi ákvæði um að heimila aðgerðir vegna of stuttrar þvagrásar eða þegar limur vex ekki eðlilega skal fjarlægja að mati flestra sem veittu umsögn um þetta mál. Og hver eru viðbrögð nefndarinnar við því? Jú, að flýta endurskoðun á því hvort það eigi að taka út þessa möguleika. Hverjir eiga að meta það? Meira og minna sömu aðilarnir og komu fyrir nefndina og vildu þetta ákvæði út vegna þess að það fæli í sér á einhvern hátt að verið væri að skipta upp þeim hópi barna sem hafa ódæmigerð kyneinkenni samkvæmt þessari víðustu skilgreiningu í heimi sem ríkisstjórnin leggur hér til grundvallar.

Í framhaldinu er nánar fjallað um möguleika á að fá að veita börnum læknisþjónustu en þó er útlistað hvaða hindranir þar settar í veginn, eins og það sé kostur. Það þarf auðvitað sérfræðinefnd að fjalla um þetta og allt til þess fallið að draga úr líkunum á því að

Herra forseti. Ég ætla ekki að nota tíma minn í að fara í gegnum allar þær rangfærslur sem voru í máli hv. þingmanns eða þar sem hann skautaði mjög hratt yfir atriði en ætla þó að nefna það og ítreka það að þetta frumvarp, sem við ræðum hér í dag, er afrakstur sérfræðihóps

Þegar hv. þingmaður furðar sig á því að einhverjir tilteknir aðilar hafi ekki skilað inn umsögn um málið vil ég bara ítreka það, af því að það er mikilvægt að það komi fram við meðferð málsins, að það sátu

Þeir töldu ekki ástæðu til þess að skila inn umsögn um málið einmitt vegna þess að þeirra sjónarmið voru komin fram og gerðu það ekki heldur þegar málið lá til kynningar í samráðsgátt stjórnvalda. Mig langar í þessu fyrra andsvari

Ef ekki sérfræðingar í þessum málum, hverjir eiga þá að mati hv. þingmanns að fjalla um jafn flókið mál og kyneinkenni eru?

sé að það voru tveir læknar í þessum tíu manna hópi og annar þeirra er, eftir því sem ég kemst næst, eini læknirinn sem kom fyrir nefndina

að þessir varnaglar hefðu verið gagnrýndir í starfshópnum og af hálfu þeirra sem komu fyrir nefndina. En hv. þingmaður kemur hér upp og segist ekki ætla að fara yfir allar rangfærslurnar sem ég hafi flutt. Ég var eingöngu, herra forseti, að vitna í frumvarpið sjálft og því spyr ég hv. þingmann: Var þetta bara enn ein yfirlýsingin út í loftið eins og einkennir því miður umræðu um þetta mál? Eða getur hv. þingmaður nefnt eina, ég bið ekki meira, eina rangfærslu í máli mínu hér?

væri ósátt við málið og hefði ekki komið að samningu þess. Ég held að í rauninni kristallist ólík sýn mín og

nefndi að það gæti frekar heitið börn með meðfædda kvilla sem unnt er að lækna. Málið snýst einfaldlega um það að í langflestum tilfellum snúast ódæmigerð kyneinkenni ekki um kvilla heldur um fjölbreytileika mannflórunnar og það er um hana sem er verið að fjalla og henni er óþarfi að breyta. Það eru hins vegar einstaka atriði sem sérstaklega er fjallað um í frumvarpinu sem kunna að lúta öðrum lögmálum og nefndin leggur til að þar verði hægt að að gera ákveðnar aðgerðir, það þurfi að skrá það vel niður, það þurfi að liggja fyrir upplýsingar um það og svo þurfum við með bættri þekkingu að endurskoða það verklag. Það sem frumvarpið fjallar fyrst og fremst um er að við hér á Alþingi staðfestum það og samþykkjum að fólk er alls konar.

En það sem liggur fyrir er að nefndin hefur ekki, og raunar ekki heldur nefndin sem undirbjó frumvarpið, lagt verulega áherslu á að leita til vísindamanna, til heilbrigðisstarfsfólks, til lækna, til sérfræðinga á þessu sviði sem varðar líkama fólks, líkama barna, heldur þvert á móti leitað til, að því er virðist, pólitískra samherja sem taka undir setningar eins og þá sem ég vísaði í áðan, að þetta sé í rauninni ekki læknisfræðilegt mál heldur byggist á því að kynin séu að verulegu leyti félagslegt fyrirbæri, sama fólk og segir svo reyndar að ekki megi veita börnum lækningu af félagslegum ástæðum, eins sérkennilegt og það nú er. Hv. þingmaður fór svo rangt með og hélt því fram að ég hefði sagt að heiti frumvarpsins ætti að vera börn með meðfædda kvilla sem hægt er að lækna.

er fjöldi barna með meðfædda kvilla sem hægt er að lækna sviptur möguleikanum á því að fá slíkar lækningar eins og svo fjölmörg börn hafa fengið undanfarin ár og áratugi og lifað betra lífi fyrir vikið.

ódæmigerð kyneinkenni og það er almennt viðurkennd tölfræði í bandarískum læknavísindum. Ég sá reyndar held ég eina eða tvær greinar þar sem var sagt að það væri eitt barn af

tölur sem standast ekki, sem eru miðað við ýtrustu leiðir í þessum efnum? Ég

Þessu er einhvern veginn bara slegið fram. Þessi tala er röng miðað við virt læknatímarit og það er ekki hægt að gera þetta með þessum hætti og mér finnst það setja þessa vinnu niður að þetta skuli vera gert með þessum hætti.

á það. Auk þess segir að kennsluefni sé áfátt og gloppur í rannsóknargögnum. Það geri það að verkum að sérfræðingar eigi í vandkvæðum með að átta sig á því hvernig best sé að sinna þessum einstaklingum. Ofan á það bætist síðan þrýstingur frá mannréttindasamtökum sem hefur vaxið gríðarlega á mjög skömmum tíma. Í sama læknablaði segir jafnframt að

Þarna erum við náttúrlega komin á hættulega braut, ef þeir sem þekkja best til í þessum málaflokki veigra sér við að tjá sig um hann vegna þess að þeir óttist þrýsting frá hagsmunahópum og hafi ekki hugrekki til að ræða það. Maður veltir því fyrir sér hvort það sé kannski bara staðreyndin hér á Íslandi vegna þess að hér eru engar umsagnir frá sérfræðingum

yfir umsagnir. En ég spurðist fyrir um þetta og þá var svarið að félagið hafi sent inn umsögn þannig að það er rétt að það verði skoðað vegna þess að það er bara mjög mikilvægt að fá álit

og þau alist ekki upp óörugg um kyn sitt og börnin og fjölskyldur þeirra verði ekki fyrir einelti. Þetta er

Haft er eftir þessum sömu læknum að það sé tæknilega auðveldara að gera þessar aðgerðir þegar börnin eru ung og þegar aðgerð er auðveldari fyrir skurðlækni er hún auðveldari fyrir sjúklinginn. Þeir sem eru fylgjandi því að bíða með aðgerð, það er rétt að það komi fram hér líka, þar til viðkomandi getur tekið ákvörðun sjálfur

Þess vegna sé ekki hægt að mæla áhættuna af skurðaðgerð og heldur ekki hægt að mæla kosti þess að bíða með aðgerð

þrátt fyrir að sérfræðingar á þessu sviði erlendis, vestanhafs, hafi bent á að það vanti gögn til að fara í langtímarannsóknir svo hægt sé að segja til með afgerandi hætti hverju þeir mæla í raun og veru með í þessu.

taka verði mið af því að í mörgum tilfellum voru læknavísindin ekki komin eins langt á veg og þau eru í dag. Þarna var einfaldlega verið að notast við

vegna þess að þær voru miklu umfangsmeiri og tæknin gerði það að verkum í þá daga að þetta var miklu meira álag á viðkomandi einstakling og meira langvarandi. Samtök þvagfæraskurðlækna í Bandaríkjunum sendu frá sér yfirlýsingu árið 2017 þess efnis að það væri óskynsamlegt að banna aðgerðir á börnum á því sviði sem væri mjög flókið. væri mjög flókið. Flest tilfelli um ódæmigerð kyneinkenni koma fram við fæðingu og lítill hluti þeirra er lífshættulegur. Sérfræðingar sem koma að þessum málum sinna að jafnaði um fimm einstaklingum á sínum ferli. Þetta er tölfræði frá Harvard-háskóla. Sérfræðingur sem starfar á þessu sviði sinnir sirka fimm tilfellum á öllum sínum starfsferli sem sýnir hversu sjaldgæft þetta er, sem betur fer. Að halda því síðan fram hér að þetta séu 68 börn á ári er bara algjörlega út úr korti, herra forseti, og ég skil ekki þessa framsetningu. dómi er verið að gera meira úr þessu máli en tilefni er til. Þá spyr maður sig: Á löggjafinn að grípa inn í mál í heilbrigðisgeiranum með svo afgerandi hætti sem hér er lagt til

sem við vitum ekki hvaða afleiðingar getur haft og mun hafa það í för með sér að fjölskyldur munu leita erlendis til að fara í aðgerðir af þessu tagi vegna þess að verið er að banna þær hér á Íslandi. Amnesty International fullyrðir að þegar einstaklingar með ódæmigerð líffræðileg kyneinkenni og fjölskyldur þeirra leita eftir þjónustu í íslenska heilbrigðiskerfinu sé þar skortur á skýru mannréttindamiðuðu verklagi

en samtökin greina ekki frá því við hversu marga einstaklinga var rætt þegar þau fengu þessa niðurstöðu sína og hversu margir einstaklingar hafi yfir höfuð þessa sögu að segja. Ekkert er minnst á það. Hér er bara komið með mjög harða gagnrýni á íslenska heilbrigðiskerfið hvað það varðar en ekkert sagt

Læknavísindin eiga ekki að hjálpa þessum börnum. Ég verð að segja að ég held að menn séu komnir langt út fyrir allt velsæmi í þeim efnum með þessari framsetningu

með útlitsgölluð kynfæri, ódæmigerð kyneinkenni sem snúa að útlitinu, og fá ekki notið hinna fullkomnu læknavísinda til að laga það.

Þetta er grimmur heimur, það er bara þannig. Mér finnst mjög sérkennilegt að þetta skuli ekki hafa fengið meiri áherslu í þessu frumvarpi. Þar er talað um líkamlega friðhelgi en er það friðhelgi

Já, er sagt í þingsal. Það er gott að heyra það. En það væri líka mjög gott að fá umsagnir frá sálfræðingum.

hafa áhyggjur af þessu máli, að það sé ekki nægilega vel unnið og það vanti nauðsynlegar upplýsingar svo hægt sé að taka meðvitaða ákvörðun um málið.

koma fram mikilvægar upplýsingar sem ég held að þingmenn Miðflokksins hefðu gott af því að kynna sér svo að þeim verði svolítið rótt.

voru í þessum starfshópi. Það var barnaskurðlæknir, barnainnkirtlalæknir, barnasálfræðingur, fulltrúi Intersex Íslands, fulltrúi Samtakanna '78, kynjafræðingur, siðfræðingur og tveir lögfræðingar, annar með sérþekkingu á réttindamálum barna en hinn á mannréttindum. Formaður hópsins var skipaður af ráðherra og með hópnum starfaði sérfræðingur í forsætisráðuneytinu. Með samsetningu hópsins var leitast við að tryggja víðtækt samráð og nauðsynlega aðkomu sérfræðinga og fulltrúa hagsmunasamtaka að vinnu um fyrirhugað ákvæði.

og í þeim greinum og rannsóknum sem ég fletti upp á netinu og fór í gegnum þá stangast þetta á.

Það má vera en ég þykist samt fara nærri um það hvað guðfræðingurinn hefði sagt. Hann hefði sennilega sagt: Guð skapaði manninn í sinni mynd, Adam, og svo tók hann rif úr síðu mannsins Adams og gerði úr því konuna. Þar með væri málið útrætt. Kynin eru tvö, guð skapaði þau svona, fyrst bjó hann til karlmanninn og svo gerði hann konu úr rifi úr síðu karlmannsins. Við erum ekki alveg þarna lengur, með fullri virðingu fyrir trúarbrögðum og guðfræði. Það er nefnilega þannig að

Hér höfum við heyrt í ræðum fyrr í dag að mönnum verður tíðrætt um lækningar, jafnvel að hér sé bann við lækningum og bann við barnalækningum og þá er gott að minnast þess að það er ekkert mjög langt síðan að læknavísindin, vísindamennirnir sjálfir, læknarnir, sem að mati sumra eru hinn endanlegi mælikvarði góðs og ills, liggur við, rétt og rangs, eru nánast með stöðu guðs í þessu máli, það er ekki mjög langt síðan að læknarnir litu á samkynhneigð sem sjúkdóm sem þyrfti að lækna og voru með ýmsar leiðir til þess að stunda þær lækningar sem allar reyndust, eins og við vitum í dag og almenn sátt er um til allrar hamingju, hörmulega hörmulega því að í aðra röndina snýst þetta mál, og kannski ekki í aðra röndina, þetta bara snýst um vald. Þetta snýst um vald yfir líkama. Þetta snýst um um yfirráð yfir eigin líkama. Þetta snýst um réttinn til líkamlegrar friðhelgi og jafnframt snýst þetta um skilgreiningu á því hvað eru kvillar, hvað eru sjúkdómar og hvað ekki. Um það er tekist á og það er eðlilegt að við tökumst á um það og það er eðlilegt að við ræðum það fram og til baka og þar viljum við að sjálfsögðu að fram komi af fullum þunga sjónarmið heilbrigðisstéttanna sem þekkja mannslíkamann betur en aðrir. læknarnir og heilbrigðisstarfsfólkið þekkir það samt ekki betur en nokkur annar hvernig það er að vera einstaklingur með ódæmigerð kyneinkenni. Það þekkir enginn betur en einstaklingarnir sem sjálfir eru með ódæmigerð kyneinkenni. Og þegar við erum að fjalla um þessi mál og erum að reyna að búa til lagalegan ramma í kringum það hvernig við högum þessum málum þá hljótum við náttúrlega að hlusta á það fólk. Almennt talað er það aldrei sjálfu sér áhyggjuefni að einhver fái meiri réttindi til þess að lifa í samræmi við sín eigin einkenni og lifa í samræmi og sátt við sjálfan sig. sig. Það er aldrei ástæða til þess að hafa áhyggjur af því að aðrir njóti sömu réttinda og maður sjálfur og

eigi ekki að hafa orðin ódæmigerð kyneinkenni í heiti sínu. Það er nákvæmlega það sem þetta snýst um og kannski snýst nefnilega öll réttindabarátta um það hver er réttur hins ódæmigerða til að vera til. Þetta er eilíft samtal og eilíf samræða og það sem liggur fyrir okkur núna er niðurstaða sáttar milli þeirra ólíku hópa sem láta sig þessi mál varða og þarna hefur verið komist að ákveðnum málamiðlunum eftir að tekið hefur verið tillit til ólíkra sjónarmiða. Mér finnst að hér hafi tekist vel til og ég tel að þetta sé gleðidagur. Ég tel að þetta sé stór áfangi á leið okkar til þess að einstaklingarnir í samfélaginu öðlist aukin réttindi og það er að mínu mati í sjálfu sér kannski ekki margt fleira um þetta að segja

Mér finnst þetta frumvarp núna og viðleitni okkar vera áfangi á þeirri leið að við hættum þessu og að við hlustum á fólk þegar það segist vera eins og það er.

erfitt að meta það þegar barn er nýfætt eða nýlega fætt hvernig það muni þroskast í sínu lífi.

og hvað er þekkt annars staðar. Það er samt mikilvægt og í það minnsta forvitnilegt að vita hvað er rétt í því öllu saman.

til hverra sé leitað eða hvaða ráðgjöf eigi að ná í. Þarna er verið að festa í lög að fá eigi viðeigandi jafningjafræðslu fólks með ódæmigerð kyneinkenni og hagsmunasamtaka þeirra.

byggist frumvarpið á vinnu starfshópsins sem skilaði 2020. Ég fór yfir það hér áðan, og það kemur einnig fram í gögnum málsins, hvaða sérfræðingar sátu í þeim starfshópi. Meðal annars voru þarna fulltrúar frá Intersex Ísland og Samtökunum '78. Ég gef mér að í þessum samtökum báðum séu annaðhvort aðstandendur eða einstaklingar sem

þá búi þeir yfir upplýsingum sem nýttar hafa verið, ég held að við getum verið nokkuð viss um það. Maður hefur svo stuttan tíma í þessum andsvörum en hvað varðar þá þurfum við náttúrlega öll að temja okkur meira umburðarlyndi gagnvart náunganum og einhvers staðar verður að byrja. Ég held að það séu kannski skilaboðin sem við ættum m.a. að senda frá okkur í þessari umræðu, en ég kem aftur í andsvar.

látið breyta sér í konu en er fæddur í líkama karlmanns. Við erum ekki að ræða um kynvitund heldur ódæmigerð kyneinkenni. Fyrst vil ég segja það. segja það. Mér mér finnst gott að við séum að ræða þetta mál og taka okkur tíma í það, þetta er svolítið skrýtið og þetta er

Þetta er óskaplega skrýtið mál sem liggur hér fyrir þar sem er beinlínis verið að banna börnum og foreldrum og eftir atvikum samfélaginu öllu

Það skín í gegn eitthvert vantraust í garð foreldra í þessu máli eins og svo sem fleirum

og það á að nálgast málið þannig að hagsmunir barnsins séu alltaf í fyrirrúmi. Þetta vantraust má segja að endurspeglist í þeirri tilhneigingu að setja ákvarðanir þessu máli tengdu inn í sérfræðinganefnd. Það var mál til afgreiðslu fyrir ekki löngu síðan, á þarsíðasta þingi, um fóstureyðingar, svokallað þungunarrofsmál. Þar Þar skipti öllu máli að rétturinn til að eyða fóstri væri fortakslaust móðurinnar og meira að segja gekk svo langt að hæstv. forsætisráðherra gerði grein fyrir skoðun sinni hér í pontu og lýsti því að hún teldi að þessi réttur ætti að vera alveg fram að fæðingu. Þá finnum við okkur á þeim stað að það má deyða fóstur í móðurkviði alveg fram að fæðingu en um leið og barnið er fætt, bara nokkrum mínútum síðar, þá má ekki lækna það. Þetta getur ekki verið markmiðið hjá okkur. Ég bara trúi því ekki.

en strax þegar barn er fætt þá megi ekki lækna það. Þetta er óskaplega skrýtið og bendir til þess að þetta mál, eins og svo mörg önnur sem tengjast þessum lagabálki

Ég er alveg sammála því að meira umburðarlyndi væri af hinu góða. Ég er persónulega ekki til í að sýna neitt mikið meira umburðarlyndi gagnvart því að ung börn njóti ekki bestu læknismeðferðar og þjónustu sem völ er á út af einhverjum kreddum. Gagnvart slíkum æfingum er ég ekki til í að sýna neitt umburðarlyndi.

varðandi lög um kynrænt sjálfræði á sínum tíma á 149. þingi. Það er ekki orð frá landlækni. Hvernig má það vera? vera? Hvernig má það vera að svo ólíklega fari að landlæknisembættið veiti ekki umsögn um málið og að nefndin taki það ekki upp hjá sjálfri sér

til að fara yfir þessi mál? Mér er alveg fyrirmunað að skilja það. Það læðist að manni sá grunur að með þetta mál, eins og

málið er ekki fullrætt. Og af því ég veit að hv. þm. Silja Dögg Gunnarsdóttir er búin að óska eftir því að koma í andsvar við mig hér á eftir,

kafli 3.3, Aðrar Norðurlandaþjóðir. Ég ætla, með leyfi forseta, að fá að lesa stuttan kafla upp úr frumvarpinu. „Aðrar Norðurlandaþjóðir hafa ekki sett sérstaka löggjöf um breytingar á kyneinkennum barna sem fæðast með ódæmigerð kyneinkenni og misjafnt er milli landa hvort stefnt sé að slíkri lagasetningu. Í Danmörku stendur yfir endurskoðun á heilbrigðisþjónustu fyrir einstaklinga með ódæmigerð kyneinkenni en Barnalæknafélag Danmerkur hefur jafnframt gefið út leiðbeiningar um ódæmigerð kyneinkenni. Stefna finnsku ríkisstjórnarinnar er að styrkja réttindi barna með ódæmigerð kyneinkenni og banna ónauðsynlegar skurðaðgerðir á kynfærum ungbarna vegna útlits. Starfshópur á vegum stjórnvalda hefur haft málefni barna með ódæmigerð kyneinkenni til umfjöllunar. Í Svíþjóð hafa Í Svíþjóð hafa stjórnvöld kynnt nýjar klínískar leiðbeiningar fyrir heilbrigðisstarfsfólk um ódæmigerð kyneinkenni.“ Hvernig má það vera að við finnum okkur hér í einhverju kapphlaupi kapphlaupi í ljósi þess hversu lítt og grunnt málið virðist unnið? Þótt ég verði eflaust skammaður fyrir það þá er mjög stutt í að þetta lykti af einhverri dyggðaflöggun, að ætla sér að verða fyrst að innleiða regluverk sem þetta. Það liggur ekkert á. Ég held að allir þingmenn allra flokka beri hag barna fyrir brjósti og vilji að lífsgæði þeirra séu sem mest.

Það er úr öllum takti við þær upplýsingar sem liggja fyrir, til að mynda í grein dr. Leonards Sax

Ég held að við ættum að einbeita okkur að því að styðja sem mest og best við þessa einstaklinga, gera líf þeirra sem best og bærilegast, styðja við það sem bætir líf þeirra

og að meiningarmunurinn á því hvert umfang málsins er sé jafn gríðarlegur og hér er undirliggjandi. Munurinn á 0,018% og 1,7%,

Það er algerlega ótækt að málið sé klárað án þess að til að mynda Læknafélagið, og þessi meinta umsögn þeirra sem virðist hafa týnst, og landlæknir komi að borðinu. Virðulegur forseti. Upp á flæði og samhengi hlutanna að gera þá á ég núna tvær mínútur eftir af ræðutíma mínum og næst á dagskrá hjá mér er að fara í efnisatriði frumvarpsins

Hv. þm. Bergþór Ólason viðraði hér áhyggjur sínar af málsmeðferð nefndarinnar. Um það vil ég segja að þeir aðilar sem hv. þingmaður nefndi, annars vegar Læknafélag Íslands og hins vegar landlæknisembættið, þeim aðilum og fleirum var send umsagnarbeiðni á sínum tíma sáu ekki tilefni til þess að senda inn umsögn og það leikur enginn vafi á því, eins og hv. þingmaður sagði áðan, hvort Læknafélag Íslands hafi sent umsögn.

og nefndarmönnum er frjálst að biðja um að ákveðnir aðilar komi fyrir nefndina og ræði við hana.

Það hefur einnig komið fram á nefndarfundum að sérfræðingar á þessu sviði höfðu ákveðnar athugasemdir við frumvarpið eins og það var lagt fram 2019.

en það breytir því ekki að aðgengi okkar almennu þingmannanna, sem ekki eigum sæti í hv. nefnd, er ekki að þeim upplýsingum eða sjónarmiðum sem þar voru til

og eflaust gáfuð og vel að okkur í flestu, eða þannig, þá höfðum við enga ástæðu til að vera í þessum starfshópi. Hins vegar er málið komið til okkar núna byggt á atriðum sem þessir sérfræðingar bentu á.

Það kemur fram í málinu að þegar um slík tilfelli er að ræða, ef frávikin eru þannig að þau ógni lífi og heilsu barna þá fái þau að sjálfsögðu nauðsynlega læknisþjónustu. Ég held að þeir sem eru fulltrúar í þessum starfshópi á vegum Intersex Ísland og Samtökunum ´78 hafi mjög líklega mun meiri þekkingu og skilning á því hvernig er að fæðast með ódæmigerð kyneinkenni heldur en við sem hér sitjum, nema mögulega einhver okkar hafi fæðst með ódæmigerð kyneinkenni. Við vitum það náttúrlega ekki vegna þess að yfir þessum málaflokki hefur ríkt mikil leynd og skömm. Þetta frumvarp

Gagnrýni mín stendur alveg upp á punkt hvað það varðar að aðgengi okkar þingmanna að upplýsingum og sjónarmiðum sem fram hafa komið á læknisfræðilegum forsendum er mjög takmarkað, einfaldlega vegna þess að í frumvarpinu er ekki farið inn á þau sjónarmið sem téðir læknar höfðu uppi í þessum starfshópi. Það er bara alls ekki. Það sem skín helst í gegn og maður gefur sér er að frá þeim séu komnir þeir varnaglar sem þó eru þarna inni. Síðan kemur nefndarálitið,

þá er ekkert sem bendir til þess að málið hafi verið skoðað með þeim hætti að okkur þingmönnunum hinum sem ekki höfum þetta góða aðgengi að upplýsingum eða nefndarstarfinu geti liðið bærilega með það. Það eina sem kemur út úr nefndaráliti meiri hlutans er að það eigi að vera í algjörum forgangi hvort ekki sé rétt að afnema þessa sérreglu. Það eru skilaboðin. Önnur skilaboð, hvað þá skilaboð út frá læknisfræðilegum forsendum, eru ósköp lítil fyrir okkur almennu þingmennina sem ekki erum hluti af nefndinni og enginn okkar var í þessari nefnd.

að hlýða á endalausa frasa að hætti orwellskunnar um umburðarlyndi og skilning og að lifa í samræmi við sín eigin einkenni og þar fram eftir götunum, allt í algjörri andstöðu við innihald frumvarpsins

að ekki mætti veita barni lækningu því að það yrði neytt til að lifa í samræmi við sín eigin einkenni og það má velta fyrir sér hvort ekki megi heimfæra það upp á önnur einkenni, hin ýmsu einkenni sem börn geta fæðst með. Reyndar kom ég aðeins inn á það áðan því að rökstuðningur frumvarpsins er allur á þann veg að allir meðfæddir eiginleikar séu einkenni viðkomandi sem skilgreini þá og þeir skuli lifa með þau einkenni.

Þar er fjallað um áform um að setja nefnd barna- og unglingageðdeildar Landspítalans út úr þessu verkefni og 6. gr. fjallar raunar um það líka og í 7. gr. fáum við að vita hvað kemur í staðinn. Það er ný nefnd sem á að taka þetta yfir og hún á að einkennast meira af

þar sem sett er út á að börn séu færð frá læknum, sérfræðingum í því að fást við líkamlega kvilla í mörgum tilvikum, til hópa sem hafa ákveðin markmið um hvaða afstöðu skuli taka til hugsanlegra aðgerða, hugsanlegra lækninga. Þetta er sérstaklega mikilvægt í samhengi við meginskilgreiningu frumvarpsins á ódæmigerðum kyneinkennum því að eins og við sjáum í frumvarpinu sjálfu, eins og við sjáum í áliti meiri hluta nefndarinnar og höfum heyrt á ræðum hér í kvöld, er markmiðið með þessu að víkka gríðarlega skilgreininguna á ódæmigerðum kyneinkennum umfram það sem gerist nokkurs staðar annars staðar í heiminum, hundraðfalda fjölda þeirra barna sem falla þar undir.

á unga aldri og bæta stórkostlega lífsgæði barnanna, eru nú sett í þennan flokk þar sem ýmist er komið í veg fyrir að þau fái nauðsynlegar lækningar eða þau send inn í kerfið til að tala við nefndir, til að tala við jafningja, eins og það er orðað, þ.e. fólk úr mjög afmörkuðum hópi. Það á til að mynda við um drengi sem fæðast með of stutta þvagrás,

tíð verða þeir drengir ekki fyrir verulegum, og raunar engum, skaða af þessum kvilla. En nú á sem sagt að grípa þarna inn í. Þökk sé læknum, einum eða tveimur, sem komu að þessu er þó örlitlum glugga haldið opnum hvað varðar meðferð við slíku og eins óeðlilegum vexti á lim drengja sem einnig er hægt að lækna tiltölulega auðveldlega og auka stórkostlega lífsgæði

En þrátt fyrir þetta sérstaka ákvæði um að hugsanlega megi bregðast við þessu sjáum við hér gegnumgangandi í frumvarpinu þá afstöðu

Jú, sama fólk og gerði athugasemd við að þetta væri heimilað yfir höfuð. Svo kemur hér eitt og annað um áframhaldandi kerfisvæðingu þessara mála og aukna þrautagöngu foreldra sem vilja gera það sem er best fyrir barnið sitt. Ég ætla að bíða með þá umfjöllun, sjá til hvort tími gefst á eftir til að fara út í það, en koma aðeins betur inn á það sem ég nefndi um þau sérákvæði sem þó eru til staðar en þó háð verulegum takmörkunum um að koma til móts við og hjálpa börnum með of stutta þvagrás

skipi ráðherra starfshóp til að endurskoða ákvæðið með hliðsjón af fenginni reynslu og þróun rannsókna og þekkingar og bestu framkvæmd á sviði mannréttinda. Við fáum reyndar að heyra síðar í frumvarpinu hvað átt er við með orðunum bestu framkvæmd á sviði mannréttinda.

Það var ekki nógu afdráttarlaust að mati meiri hluta nefndarinnar sem áréttar í áliti sínu að þessu þurfi að flýta og fá niðurstöðu í það sem fyrst frá þeim sem gagnrýndu ákvæðið hvort eigi að fella það út.

sem þykir samkvæmt þessu algjörlega úrelt. Þar segir einnig, með leyfi forseta: „Rétt er að taka fram að ekki teljast allir einstaklingar sem fæðast með ódæmigerð kyneinkenni til intersex hópsins enda getur verið talsverður breytileiki í kyneinkennum fólks sem þó fellur að stöðlum um tvö kyn.“ Hér eru aftur þessir gömlu staðlar um tvö kyn. En þetta er þó viðurkennt og vísar til þess sem hér er verið að gera. Verið er að hundraðfalda hópinn sem hér er undir. Hinar hefðbundnu tvískiptu kynjagreiningar eru þó nefndar. Svo er fjallað um hugtakið DSD, sem er þekkt læknisfræðilegt fyrirbæri sem útleggst á ensku „disorder of sex development“, en það má ekki kalla þetta disorder auðvitað og því er það endurnefnt. En í hvaða tilgangi?

alveg jafn ljóst í sjálfu sér hvors kyns viðkomandi barn er, eða er það óljóst hvers kyns barnið er? Er þetta þá einhver öðruvísi kvilli en bara aðrir kvillar sem við erum að glíma við? Það eru ýmsir líffræðilegir kvillar sem við tökum bara ákvörðun fyrir börnin um að laga. Er þetta öðruvísi

Þetta frumvarp gengur út á að útvíkka skilgreininguna á því eins mikið og mögulegt er, hundraðfalda fjöldann sem gæti fallið þar undir eða þar um bil. Hér er sem sagt ekki átt við það sem nú er stundum kallað intersex eða börn sem fæðast með kyneinkenni sem eru það óljós að ekki er alveg ljóst af hvoru kyninu barnið er, sem munu vera um 0,018% barna.

gerður greinarmunur á slíku í rökstuðningi og öðrum fæðingargöllum nema hvað frumvarpið kemur eingöngu í veg fyrir lækningar á þeim kvillum sem tengjast þvagfærum eða kynfærum. En sami rökstuðningur ætti við um alla aðra fæðingarkvilla.

en það getur haft veruleg áhrif á okkur ef við erum með líffræðilegan galla sem hægt er að laga og við lögum hann Þá eru menn væntanlega að segja að það sé í lagi hvað þennan galla varðar eða þennan kvilla en ekki aðra, sem er svolítið stílbrot. Ég spyr þá: Hvers vegna er það? Er þetta einhver pólitík sem getur haft veruleg áhrif á velferð barna?

frumvarpsins vegna þess að við erum að láta undan einhverjum pólitískum þrýstingi um aðra hluti tengda þessu? Hvaða skoðun hefur hv. þingmaður á því?

Herra forseti. Þetta er ekki bara blind pólitík, þetta eru í raun trúarbrögð. Þess vegna er þetta tengt sérstaklega við þá kvilla sem tengjast þvagfærum eða kynfærum. En eins og segir í rökstuðningi í frumvarpinu þá eru fæðingarkvillar hluti af einkenni einstaklingsins og það má ekki svipta einstaklinginn því einkenni, jafnvel þó að einkennið geti orðið til trafala fyrir viðkomandi fyrir lífstíð. En nú skal ég segja hv. þingmanni hvað er hugsanlega brjálæðislegast af öllu í þessu samhengi. Það kemur í raun fram að kvilla sem geti leitt til eineltis megi ekki lækna nema barnið sé orðið fullorðið og biðji um það þá. Kvillar sem geti leitt til eineltis séu það mikilvægur hluti af einkenni barnsins, af því að þeir geta leitt til eineltis, að það megi ekki lækna þá. Þetta er náttúrlega algjört brjálæði, virðulegur forseti. En þessu er lýst í frumvarpinu og er til marks um að þetta er ekki bara blind pólitík heldur einhvers konar öfgatrú. Það að einhver verði fyrir einelti vegna einhvers þýðir að jafnvel þó að hægt sé að hjálpa viðkomandi á tiltölulega einfaldan hátt hátt megi ekki gera það vegna þess að hlutir sem geti leitt til eineltis séu vernduð einkenni. Þess vegna segi ég, virðulegur forseti, að þetta er ómannúðlegt mál. Þetta er mál sem er augljóslega ekki tilbúið til að koma til umræðu í þingsal, enda hefur ekki verið fjallað um það sem skyldi af sérfræðingum á því sviði sem málið heyrir undir.

Virðulegur forseti. Ég ætla í þessari annarri ræðu minni að koma inn á sjónarmið sem snúa beint að frumvarpinu og efnisgreinum þess.

í hv. allsherjar- og menntamálanefnd virðast telja að sé undirliggjandi er allt annað en það sem raunverulega er verið að segja í þessu frumvarpi.

Það tengist ekkert einhverjum sjónarmiðum um intersex eða trans eða slíka þætti. Það er bara verið að skilgreina með miklu víðtækari hætti en almennt gerist þá hópa sem falla hér undir, í einhverju kapphlaupi við að ná að gera það

endar á því að ung börn og börn njóti takmarkaðs aðgengis að læknisþjónustu.

„Börn sem fæðast með ódæmigerð kyneinkenni njóta réttar til líkamlegrar friðhelgi í tengslum við kyneinkenni sín og eiga rétt á fullkomnustu heilbrigðisþjónustu sem á hverjum tíma er völ á að veita.“ Ég held að seinni hluta þessarar setningar geti flestir þingmenn, ef ekki allir, tekið undir. En hvað þýðir þetta? Þetta stangast á við það sem frumvarpið gengur út á.

að undangengnu ítarlegu mati á nauðsyn breytinganna og afleiðingum þeirra til skemmri og lengri tíma. Félagslegar, sálfélagslegar og útlitslegar ástæður teljast ekki heilsufarslegar.“ Ha?

hér er haldið fram, að sálfélagslegar ástæður teljist ekki heilsufarslegar? Það er ekkert í gögnum nefndarinnar eða í nefndarálitinu sem undirstrikar að sú skoðun eða nálgun haldi.

með leyfi forseta: „Hér er átt við þá þætti sem nauðsynlegir eru til að gera sér grein fyrir og vinna úr tilfinningum, taka þátt í félagslegum samskiptum, skipuleggja og móta líf sitt. Til sálfélagslegra þátta teljast: Sálrænir Sálrænir þættir, félagslegir þættir og stjórn á eigin lífi.“ Þegar þessi skilgreining er sett í þetta samhengi verður 2. mgr.

„Ávallt skal tekin rökstudd afstaða til þess hvort mögulegt sé að fresta varanlegum breytingum þar til barnið getur gefið upplýst samþykki sitt og bregðast við hinum heilsufarslegu ástæðum með öðrum og vægari hætti. og vægari hætti. […] Ákvarðanir samkvæmt þessari grein skulu teknar með hagsmuni barnsins að leiðarljósi.“ Hvernig getur það verið að taka ákvarðanir með hagsmuni barnsins að leiðarljósi að takmarka aðgengi barnsins að nútímalæknisþjónustu? Hvernig getur það passað við þetta markmið og byggt undir það að láta barn sem fæðist með of stutta þvagrás bíða þar til það nálgast fullorðinsárin til að láta lagfæra þann fæðingargalla þegar liggur fyrir að aðgerðin er þekkt og vel framkvæmanleg? Það er alveg sérstaklega tilgreint í þeim gögnum sem ég hef skoðað að það sé til bóta að aðgerðin sé framkvæmd

Hvernig á barnið að hafa myndað sér einhverja skoðun á því fyrir 18 mánaða aldur hvort það vilji þessa lagfæringu á of stuttri þvagrás eða ekki? Þetta er allt einhver vitleysa.

og grundvallarákvarðanir sem eru teknar, með leyfi forseta: „Skal niðurstaða nefndarinnar byggjast á könnun á viðhorfi barnsins til breytingarinnar samkvæmt verklagsreglum sem nefndin setur sér.“ Setjum þetta nú á barn með of stutta þvagrás þar sem liggur fyrir að æskilegt er að gera aðgerðina fyrir 18 mánaða aldur.

kynjafræðingum og öðrum sérfræðingum að funda með ungbarninu? Ætlar hún að boða barnið, 16, 17 mánaða gamalt, á fund sinn? Auðvitað gerist það ekki þannig. Þetta verða einhver samskipti við foreldra en á sama tíma er verið að kippa foreldrunum úr sambandi eins og nokkur kostur er gagnvart því að tryggja hagsmuni barnsins. Það er hlutur sem við eigum ekki að bjóða upp á að

Ég vil segja það í upphafi, forseti, fyrir þá sem sitja heima og fylgjast með þessari umræðu hér á Alþingi, að það er vel hugsanlegt að einhverjir skilji ekki alveg um hvað þetta mál snýst.

ódæmigerð kyneinkenni eins og kallað er, en það er í raun og veru bara fæðingargalli á kynfærum. Ef barn fæðist með kynfæri sem eru ekki venjuleg, ef má orða það þannig,

En með þessu frumvarpi er verið að banna að þetta sé gert, nema hreinlega að lífshætta vofi yfir barninu. Þess vegna snýst þetta um velferð barnsins og skyldur gagnvart því. Ef við tökum annað dæmi um barn sem fæðist með skarð í vör, þá er það svona ódæmigert andlitseinkenni, ef við getum sagt sem svo, ef við setjum það í samhengi við þetta. Þeir hlutir eru alltaf lagaðir af skurðlæknum og sérfræðingum.

það er bara þannig. Það er harður heimur þarna úti og þegar einelti er annars vegar þá geta þeir sem eru gerendur í því verið ansi grimmir, því miður. Einelti í grunnskólum

og sú tala var farin niður í 4,8% árið 2012 en var 7,6% haustið 2007.

og það virðist hafa áhrif. Þegar þjóðin sigldi inn í kreppu voru skólar mjög meðvitaðir um það að einelti gæti aukist og nú er þjóðin svo sannarlega í efnahagskreppu og því miður benda rannsóknir til þess að þá geti einelti einnig aukist.

en Sjálfstæðismenn ekki. Þeir hafa ekki fylgst með þessari umræðu í þingsal og mér finnst umhugsunarefni að Sjálfstæðismenn skuli yfir höfuð hafa hleypt þessu máli alla leið inn í þingsal. Þeir hefðu svo sannarlega getað stöðvað það í ríkisstjórninni

vanbúið það er og hvaða upplýsingar vantar í frumvarpið. Ég hef rakið það hér sérstaklega að það eru hreinar og beinar rangfærslur í frumvarpinu þegar kemur að því hve mörg börn á Íslandi fæðast með

og þær tölur eru algjörlega á skjön við það sem er t.d. í Bandaríkjunum. Allar rannsóknir sem ég las í kringum þetta mál, frá Harvard-háskóla og fleiri virtum læknatímaritum, segja að þetta sé eitt

um þessa fullkomnu heilbrigðisþjónustu þegar þau fæðast. Þau þurfa að bíða þar til þau geta tekið ákvörðun og það geta verið erfið ár, mjög erfið ár, fyrir þessi börn í skóla þegar þau líta öðruvísi út en hin þegar kemur að kynfærum og það er bara ávísun á einelti sem getur haft varanleg, skaðleg og alvarleg áhrif á einstaklinginn.

nefndarmann í umræddri hv. nefnd og hann er í ræðustól núna. Og þá verður að segja hverja sögu eins og hún er. er. Núna fyrir helgina, þegar hafði gengið á með heimsóknum ýmissa félagasamtaka vegna þessa máls og kom einn læknir fyrir nefndina

Það segir sig sjálft að einn maður af níu gat ekki staðið gegn því að öðru leyti en að taka ekki þátt í því að taka málið úr nefndinni og lýsa sig andvígan því að það væri gert. Í ljós hefur komið að þetta frumvarp, sem í sjálfu sér snýst um læknisfræðilega hluti, er sett fram á félagsfræðilegum grunni. Það er búið að ítreka það hér nokkrum sinnum að í margumræddum starfshópi sem samdi frumvarpið hafi verið barnaskurðlæknir, barnainnkirtlalæknir og barnasálfræðingur, það er alveg rétt, og síðan fulltrúar ýmissa samtaka.

sem hv. þingmenn hafa sagt að það er engum aðila eða einstaklingi skylt að senda inn umsögn um frumvarp, ekki síst ef það hefur verið áður á dagskrá. En af því að þetta mál var tekið úr og þeim sem hér stendur sagt að það sem hann fann að hefði verið á dagskrá í fyrra, sem kann vel að vera en hann var ekki í nefndinni þá, þá

til að hægt sé að bæta úr skorti á gestakomum úr hópi heilbrigðisstarfsfólks sem hefur verið í meðferð málsins til þessa.

fyrir þessu máli og þá sem það snertir heldur en svo að ég vilji samþykkja það í núverandi búningi að lítt athuguðu máli.

til afgreiðslu og umræðu frumvarp um fóstureyðingar, sem heitir frumvarp um þungunarrof. Það gekk hér á

að fjöldi þessara kvenna sem hafði þurft á þessari þjónustu, sem kölluð var, að halda voru fjórar til sex konur á ári.

að hér hefur verið rætt um að það séu kannski 60 börn á Íslandi sem fæðast á hverju ári með fæðingargalla sem snerta kynfæri og þvagfæri.

Erum við að tala um eitt til tvö börn á ári, skilgreind eins og gert er t.d. í Ameríku, eða erum við að tala um 60–70 börn?

og þá ekki barna sinna og þá er yfirleitt gripið til viðeigandi ráðstafana, en ég get ekki tekið undir það að meiri hluti foreldra á Íslandi sé þannig þenkjandi að hann beri ekki velferð barna sinna það mikið fyrir brjósti að hann geti ekki ekki tekið ákvörðun fyrir börn sín ung að aldri í stað þess að láta börnin sjálf í fyrsta lagi burðast með þennan fæðingargalla í drjúgan tíma þau eigi svo að eiga þátt í því, enn þá börn, að ákveða hvað gera skuli. Nú ætla ég að taka skýrt fram að ég vil ekki að málflutningur minn og málflutningur Miðflokksins sé dreginn inn í einhverja ímyndaða andúð á intersex fólki eða fólki sem hefur ekki skýra kynvitund eða fólki sem á einhverjum tímapunkti vill breyta kyni sínu til allrar framtíðar. Langt fjarri því, herra forseti, fjarri því. Enda væri í sjálfu sér fróðlegt líka að fá tölur yfir þá

Ég segi aftur, herra forseti: Jú, ég sit í þessari nefnd en ég hafði ekki hugmyndaflug í það að þegar öll þessi ágætu samtök sem þarna komu við sögu sem gestir höfðu farið á braut ásamt einum lækni,

þegar mál af þessari stærðargráðu, eins og þetta mál er, eru undir. Það verður að vera hafið yfir allan vafa í okkar hugum að við séum að gera rétt og það á ekki við um þetta frumvarp í tilfelli þess sem hér stendur. Mér finnst ekki rétt að við hröpum að því að samþykkja þetta frumvarp án þess að án þess að gaumgæfa það enn þá frekar. Ég segir aftur: Ég frábið mér það

Ég verð að viðurkenna að ég skil ekki heldur hvað mönnum liggur svona á með þetta mál núna. Ég skil það ekki alveg. Ég skil ekki ástæðurnar fyrir því að við tökum okkur ekki þann tíma sem við þurfum til að

að það skemmi málið á einhvern hátt eða þann málstað sem það er að verja ef það verður ekki að lögum á morgun eða hinn

þeim tíma dýpri skilning á málinu og hvernig það er til komið og gerum jafnvel á því þær breytingar sem nauðsynlegar eru til að það verði þannig að hægt sé með góðu móti að samþykkja það. Ég get ekki tekið undir það, herra forseti, að það að vilja vanda til verka í þessari málstofu sé eitthvað gamaldags, hallærislegt eða forpokað.

En ég segi aftur: Ég og félagar mínir, við biðjumst ekki afsökunar á því að vilja vanda til verka í þessari málstofu. Það hefur áður gerst, herra forseti, nýlega,

með þeirri alúð og með þeim sóma sem það á skilið. Ég segi aftur: Málið er stórt, málið er nauðsynlegt, en það er bara ekki í réttum búningi eins og það er akkúrat núna og það þarf að útskýra fyrir mér og fleirum af hverju það er sett upp með þessum hætti. Og með mikilli virðingu fyrir öllum þeim sérfræðingum á vegum samtaka sem komu fram og samráðshópnum sem samdi þetta frumvarp, þá ætla ég að segja aftur: aftur: Tveir læknar, einn barnasálfræðingur í þessum tólf eða fimmtán manna hópi eða hvað þetta var og einn af þessum heilbrigðisstarfsmönnum kom fyrir nefndina meðan sá sem hér stendur hefur setið þar

stundum mistúlkuð viljandi. Ég tel reyndar að þessi kafli væri mjög áhugaverður í stjórnmálafræði til að kynna sér einmitt þá staðreynd.

á þeim tíma sem hentar best til þess getur í mörgum tilvikum leitt til ófrjósemi svo að það er í raun verið að stuðla að því að fleiri börn fá ekki að njóta frjósemi.

og geta haft í för með sér alvarlegar neikvæðar afleiðingar.“ Þarna er aftur verið að vísa til einhvers alls annars en er til umræðu í frumvarpinu. Maður hlýtur að spyrja: Hvað með það þegar börn fá ekki lækningu, þegar þeim er meinað um lækningu? Er það ekki brot á mannréttindum þeirra? Maður skyldi ætla það.

allar þær tilraunir sem hér eru gerðar til að endurtúlka og snúa út úr alþjóðasamningum og ályktunum alþjóðastofnana. En það er gegnumgangandi í þessum tiltölulega langa kafla að hvað eftir annað

horf. Áður en ég segi þetta gott af þessum kafla sem, eins og ég nefndi, er of langur til að fara í gegnum allar mistúlkanirnar,

að félagslegar ástæður réttlæti ekki lækningu á börnum. Engu að síður leyfa menn sér að vísa í samning um félagsleg réttindi. Næst tekur við kaflinn um markmið lagasetningar og þar eru auðvitað mun fleiri atriði en ég hef tíma til að fjalla um jafnvel í nokkrum ræðum í viðbót, en ég mun reyna að gera þessu sem best skil í næstu ræðu.

Hún leiði til þess að tveir hópar barna sérstaklega njóti ekki réttarverndar og stuðli þannig að mismunun. Nefndin var því hvött til þess að leggja til að ákvæðið verði fellt brott.“

með það fyrir augum að draga hana til baka út frá einhverjum ofstopa og forpokun. Það eru mjög vond skilaboð og ég vil bara gjalda varhuga við að þau séu send héðan út. Hitt atriðið sem mig langar að fjalla um er breytingartillagan

Af hverju í ósköpunum skal starfshópurinn skila niðurstöðu svo fljótt sem verða má eftir að hann tekur til starfa? Er ekki skynsamlegt að starfshópurinn skili tillögu þegar einhver botn er kominn í þá endurskoðun? Þessi asi getur ekki verið til bóta og er málinu alveg örugglega ekki hollur. Þetta er það sem ég vildi segja á þessum tímapunkti um nefndarálit með breytingartillögu.

sem ekki gefst tími til að fara yfir eins og eðlilegt væri í svona stóru máli. Þar er m.a. reynt að setja þetta mál í samhengi við bann við mismunun og alþjóðlega viðurkennd mannréttindi, viðurkennd samkvæmt stjórnarskrá Íslands. Er það mismunun, herra forseti, að ekki megi lækna börn með ákveðna kvilla? Já, það er mismunun. Það er mismunun ef börn með tilteknar tegundir meðfæddra kvilla mega ekki fá lækningu en önnur mega það, og eðlilega. En að taka út sérstaka tegund af kvillum ef þeir tengjast þvagfærum eða kynfærum felur í sér mismunun. Þetta er einu sinni sem oftar algjör þversögn, útúrsnúningur í besta falli. Hér er ítrekað mikilvægi þess að skilgreina ódæmigerð kyneinkenni sem víðast og sagt að það sé gert til að tryggja víðtæka vernd barna þegar raunveruleg áhrif eru þau að miklu fleiri börn en ella falla innan þess hóps sem fær ekki nauðsynlega heilbrigðisþjónustu og býr fyrir vikið við skert lífsgæði í framhaldinu. Næst kemur í þessum kafla umfjöllun um lög um réttindi sjúklinga sem er afskaplega áhugaverð í samhengi við frumvarpið í heild. Þar kemur til að mynda fram að þau lög geri ráð fyrir því að sjúklingar eigi rétt á fullkomnustu heilbrigðisþjónustu sem völ er á að veita. Þannig er það orðað í Enn fremur segir að sjúklingur eigi rétt á þjónustu sem miðast við ástand hans og horfur á hverjum tíma og bestu þekkingu sem völ er á. En það er verið að meina börnum um þessa þjónustu. Svo kemur fram áhugaverð skýring á því hvernig þessi lög um réttindi sjúklinga ná til barna en þar er einmitt lögð áhersla á að börn séu ekki í þeirri aðstöðu að geta varið rétt sinn gagnvart lögunum og því hafi foreldrar sérstöku hlutverki að gegna í því samhengi.

að þau fái sem besta heilbrigðisþjónustu heldur einnig að neiti foreldrar barns að samþykkja slíka meðferð, meðferð sem gæti hjálpað barninu, þá sé hægt að grípa inn í. En með þessu frumvarpi er þessu snúið á haus eins og svo mörgu öðru og foreldrum meinað að gera það sem gagnast barninu helst. Kaflinn um réttindi sjúklinga er alllangur og þar koma fram fleiri atriði sem rétt væri að taka tillit til í umræðu um frumvarpið, en áherslan er öll á það að börn eigi að njóta verndar hinna fullorðnu ólíkt því sem frumvarpið gefur til kynna. Næst sjáum við samanburð við aðrar Norðurlandaþjóðir þar sem

sem í raun er viðurkennt að menn viti ekki alveg hvaða áhrif þetta muni hafa og við þurfum að sjá til. Ísland á að verða tilraunasamfélag í þessum efnum án þess að önnur lönd hafi ákveðið að fara sömu leið.

býsna langsóttar tilraunir gerðar til þess að gera slíkt, til að mynda með því að nýta ákvæði sem varða friðhelgi einkalífs og mannréttindi, réttindi einstaklinga til að svipta börn réttinum til lækninga.

nálgist málið út frá því að það sé félagsfræðilegt eða sálfræðilegt. Þeir þættir eiga svo sannarlega við í þessu umhverfi öllu en ekki gagnvart þessu, ekki á þeim tíma þegar verið er að taka ákvörðun um læknisfræðilega meðhöndlun barns sem fæðist með ódæmigerð kyneinkenni.

athugasemd við og sætir textinn oft á tíðum furðu. Eins og ég nefndi í fyrstu ræðu minni er í raun með ólíkindum að forsætisráðuneytið skuli hafa sent annað eins frumvarp frá sér en mér skilst að yfirstjórn þingsins sé mikið í mun að klára þingstörf sem fyrst og vilji sem minnsta umræðu um þetta mál. Því skal ég reyna að liðka fyrir þingstörfum þó að það feli í sér að þetta mál fái ekki þá umræðu sem ástæða væri til, enda höfum við séð að þetta mál er þess eðlis að fulltrúar stjórnarflokkanna virðast umfram allt vilja forðast umræðu um það. Ekki einn þingmaður Framsóknarflokks eða Sjálfstæðisflokks hefur haldið ræðu í þessu máli hér í 2. umr. Ekki einn. Þó eru þetta flokkarnir sem leggja málið fram ásamt Vinstrihreyfingunni – grænu framboði. En þegar farið er yfir kaflann um einstakar greinar frumvarpsins sjáum við enn betur en áður hvað liggur að baki hverri grein fyrir sig og það er allt á sömu bókina lært. Þetta byggist ekki á læknavísindum, þetta byggist ekki á því hvað er barninu fyrir bestu, þetta byggist á því að innleiða hér ákveðna öfgastefnu þar sem allir fæðingarkvillar barna sem tengjast þvagfærum eða kynfærum eru settir í sama hóp, að frátöldum tveimur atriðum, of stuttri þvagrás eða eða vaxtarheftum limum á drengjum, en nefndin hefur hins vegar gert okkur alveg ljóst að

ítrekar nefndin mikilvægi þess að sem fyrst verði tekin ákvörðun um hvort fella eigi úr lögunum þessi sérákvæði sem geta

Fleiri áhugaverðar setningar birtast þarna, þær birtast reyndar í röðum,

í þá átt að tilheyra öðru hvoru kyninu. Svo segir um heilsufarslegar ástæður: „Við gerð frumvarpsins var lagt mat á hvort rétt væri að takmarka þessar heimildir til varanlegra breytinga á ódæmigerðum kyneinkennum án samþykkis barns við „brýnar“ heilsufarslegar ástæður. Þótti slíkt hins vegar varhugavert enda ekki tilgangur frumvarpsins að takmarka rétt barna til heilbrigðisþjónustu að neinu leyti.“ Hér felst í þessum texta, sérstaklega þegar litið er á aðdragandann, ákveðin þversögn en ég geri ráð fyrir að þetta sé afleiðing af ábendingum læknanna sem þó fengu að koma að þessu og afstöðu þeirra þeirra er lýst á næstu blaðsíðum þar sem menn reyna sitt besta til að útskýra mikilvægi þess að börn hafi þó möguleika á ákveðnum aðgerðum,

sem fyrirséð er að munu koma upp vegna þess frumvarps sem nú liggur fyrir. Þetta er mál sem

að nefna aðeins það sem ég vék stuttlega að áðan sem er tilraun læknanna til að rökstyðja að heimila eigi a.m.k. tvær tegundir aðgerða.

og lims drengja sem vex ekki eðlilega. Læknarnir útskýra að í báðum tilvikum sé með tímabæru inngripi hægt að lækna þessi atriði og þar með bæta líf barnanna mjög verulega. Líka er útskýrt hver áhrifin af því að lækna þetta ekki muni vera fyrir börnin. Ég ætla að hlífa hæstv. forseta við því að rekja það

við a.m.k. þessum tveimur atriðum muni það hafa mjög veruleg áhrif á börnin líkamlega og að öllum líkindum líka andlega, líklega út lífið. Í stað þess að rekja með hvaða hætti það gerist ætla ég að nefna aðeins andmælin við því að þetta sé leyft.

En þegar um er að ræða of stutta þvagrás liggur það einkenni ekki milli okkar stöðluðu hugmynda, svo að ég noti orðalag frumvarpsins um karlkyn og kvenkyn. Það snýst um að lækna kvilla sem er vel læknanlegur og skiptir verulegu máli fyrir barnið.

En það kemur eingöngu til vegna þess að uppleggið var það að halda því fram að ódæmigerð kyneinkenni séu allt kvillar sem tengjast þvagfærum eða kynfærum barna.

Þetta eru auðvitað öfgar, herra forseti, og öfgarnar skína í gegn í þessu frumvarpi öllu. Það byggist ekki á vísindum, það byggist ekki á lækningum, það byggist ekki á rétti foreldra til að gera það sem er best fyrir barnið heldur því að ná einhverjum allt öðrum markmiðum, markmiðum sem, nái þetta fram að ganga, bitna á börnum og geta bitnað á býsna mörgum börnum. Skilgreiningin er það víðtæk. Sagt er að 1,7% þeirra barna sem fæðast á Íslandi falli Það mun þýða að foreldrar barna munu leita til útlanda eftir lækningu fyrir börnin sín, þeir foreldrar sem hafa efni á því. Önnur börn munu þjást, jafnvel alla ævi, fyrir það að þetta frumvarp hafi náð í gegn. Þetta frumvarp er til skammar fyrir þessa ríkisstjórn. Það er til skammar að hún hafi reynt að lauma því hér í gegn án umræðu.

Þetta eru allt umbúðir, þetta eru allt frasar og fögur orð en þegar innihaldið er skoðað leiðir það til þveröfugrar niðurstöðu.

Virðulegi forseti. Ég flyt nú nefndarálit með breytingartillögu frá allsherjar- og menntamálanefnd. Nefndin fékk eina umsögn frá Vinnumálastofnun – Fæðingarorlofssjóði, og svo fékk nefndin, ég ætla ekki að lesa það upp, það kemur fram í nefndaráliti, nokkra einstaklinga og forsvarsmenn stofnana á fundi til sín til að

Í greinargerð frumvarpsins er tilurð málsins rakin en þar kemur m.a. fram að tiltölulega skammt sé frá því að ný heildarlög um skráningu einstaklinga, nr. 140/2019, tóku gildi en við gildistöku laganna kom í ljós að láðst hafði að setja lagastoð undir skráningu andvana fæddra barna. Þá hefur Þjóðskrá Íslands þurft að forgangsraða verkefnum við uppfærslu á þjóðskrá þar sem ýmis ný löggjöf hefur kallað á slíkar breytingar. Því hefur þeim breytingum á þjóðskrá, sem lög um skráningu einstaklinga gera ráð fyrir, seinkað. Fram kemur í mati á áhrifum frumvarpsins að það hafi ekki áhrif á afkomu ríkissjóðs og að það muni veita atvinnulífinu og opinberum stofnunum svigrúm til að laga sig að breytingum sem fyrirhugaðar eru á miðlun kennitalna annars vegar

að æskilegt væri að gefa einnig út kerfiskennitölu þegar um er að ræða fósturlát eftir 18 vikna meðgöngu, þar sem foreldrar eigi jafnframt rétt til fæðingarorlofs eða fæðingarstyrks, samanber lög um fæðingar- og foreldraorlof, nr. 95/2000. Við meðferð málsins kom fram að tíðkast hefur að skrá börn sem fæðast andvana eftir 22. viku meðgöngu í utangarðsskrá, sem nú heitir kennitölukerfisskrá, þar sem nauðsynlegt væri að skrá þau börn með kennitölu fyrir fæðingarskrá embættis landlæknis. Slík skráning tekur mið af alþjóðlegum skilgreiningum. Hins vegar hafa stofnanir hins opinbera ekki kallað eftir auðkennum þegar um er að ræða fósturlát eftir 18. viku meðgöngu og ekki tíðkast að tilkynna Þjóðskrá Íslands um slíkt. Nefndarmönnum þótti nauðsynlegt að skoða þetta atriði enn frekar og sendu erindi til Gleym mér ei sem er styrktarfélag foreldra sem misst hafa börn eða fóstur. Félagið tók undir ábendingu Vinnumálastofnunar – Fæðingarorlofssjóðs og taldi mikilvægt að Þjóðskrá Íslands yrði heimilt að gefa út kerfiskennitölur við fósturlát eftir 18 vikna meðgöngu líkt og lagt er til vegna barna sem fæðast andvana eftir 22. viku meðgöngu. Í báðum tilvikum öðlast foreldrar rétt til fæðingarorlofs og fæðingarstyrks og fara þeir því í gegnum sama ferlið við umsókn á þeim réttindum. Þá sé gert ráð fyrir að útgáfa kerfiskennitalna muni auðvelda foreldrum að sækja þessi réttindi

á. Nefndin hafði skilning á því að útgáfa kerfiskennitalna gæti falið í sér ákveðna viðurkenningu fyrir þá foreldra sem standa í þessum sporum og að aðrar ástæður en þörf kerfisins réttlæti að gefnar verði út kerfiskennitölur þegar um er að ræða fósturlát eftir 18 vikna meðgöngu.

að taka þetta atriði til nánari skoðunar og í víðara samhengi og hvort tilefni sé til að sama verklag gildi í báðum tilvikum sem og hvort útgáfa kerfiskennitalna verði til að auðvelda foreldrum að sækja þau réttindi sem þeim eru veitt samkvæmt lögum um foreldra- og fæðingarorlof.“ Þetta er mjög mikilvægt atriði en ég ætla ekki að hafa þetta lengra, frú forseti. Lagt er til að gildistaka ákvæðisins verði óbreytt og það taki gildi 1. janúar 2021

Í fyrsta lagi vil ég náttúrlega segja að um allt annað mál er að ræða. Ég skil samt tenginguna hjá hv. þingmanni og hvers vegna hann ber þetta upp. Ég vil þá svara því þannig að nú eru lög um fæðingarorlof

Það eru ekki margar konur á Íslandi sem gefa barn sitt til ættleiðingar við fæðingu en það eru nokkur tilfelli á hverju ári. Ég held að það sé fullkomlega eðlilegt og sanngjarnt að þessar konur fái fæðingarorlof vegna þess, eins og ég nefndi sérstaklega áðan, að þær gætu þurft að leita sér aðstoðar, þær

að koma í lið með mér um að þetta verði skoðað alvarlega og verði vonandi að veruleika fyrr en síðar.

Virðulegi forseti. Ég mæli hér fyrir nefndaráliti með breytingartillögu um frumvarp til laga um breytingu á lögum um sanngirnisbætur fyrir misgjörðir á stofnunum eða heimilum sem falla undir lög nr. 26/2007. Nefndin fjallaði um málið og fékk fjöldamarga aðila á sinn fund, frá ráðuneytum, Barnaverndarstofu, umboðsmanni barna, sýslumanninum á Norðurlandi eystra, sem hafa séð um þessi mál, og frá Öryrkjabandalaginu og svo fleirum. Með þessu frumvarpi er lagt til að lög um skipan nefndar til að kanna starfsemi vist- og meðferðarheimila fyrir börn, nr. 26/2007, verði felld brott. Í því samhengi eru lagðar til breytingar á lögum nr. 47/2010, um sanngirnisbætur fyrir misgjörðir á stofnunum eða heimilum

Fyrir nefndinni komu fram sjónarmið um að fullt tilefni væri til að skoða hvort tengiliðnum verði falið víðtækara hlutverk þannig að þeir einstaklingar sem um ræðir fái ekki aðeins ráðgjöf um tiltæk stuðningsúrræði heldur jafnframt aðstoð við að nýta sér þau úrræði. Nefndin bendir á að ekki liggur fyrir hver kostnaðaráhrif þess verði ef tengiliðnum verði falið annað og víðtækara hlutverk en frumvarpið mælir fyrir um. Hlutverk tengiliðar á grundvelli fyrrgreindra laga takmarkast við þau úrræði sem lögin mæla fyrir um, þ.e. greiðslu sanngirnisbóta, og verður ekki séð að víðtækara hlutverk tengiliðar fari með skýrum hætti saman við tilgang laganna. Nefndin beinir því til dómsmálaráðuneytisins, í samráði við félagsmálaráðuneytið, að skoða það með nánari hætti hvort tilefni er til að fela tengilið önnur verkefni en sem tengjast umsóknum um sanngirnisbætur og jafnframt hvort slík verkefni eigi betur heima á málefnasviði félagsmálaráðuneytisins, og hvort farvegur sé jafnvel fyrir hendi nú þegar, sbr. lög um réttindagæslu fyrir fatlað fólk, meðferð málsins var vakin athygli á þeim hópi barna sem vistaður var af hálfu stjórnvalda, þ.e. barnaverndaryfirvalda, á einkaheimilum. Fyrir liggi að fjölda barna hafi verið ráðstafað af stjórnvöldum á einkaheimili, bæði vegna fötlunar og annarra ástæðna, og því mikilvægt að þeir einstaklingar fái jafnframt að gera upp vistun sína á slíkum heimilum með þeim hætti að hið opinbera búi til vettvang þar sem þau geti greint frá uppvexti sínum og aðstæðum á umræddum heimilum. Nefndin bendir á að framangreind tilvik falla utan efnis þessa frumvarps. Áður hefur verið gagnrýnt að ekki hafi verið ráðist í könnun á þessum einkaheimilum. Í skýrslu um framkvæmd á greiðslu sanngirnisbóta á grundvelli laga nr. 47/2010 kemur fram að slík könnun yrði miklum annmörkum háð. Um sé að ræða atburði sem áttu sér stað fyrir mörgum áratugum og fáir séu til frásagnar, enda margir þeirra sem í hlut eiga látnir. Nefndin telur þó mikilvægt að frekari umræða eigi sér stað um vistun barna á einkaheimilum og hvort og þá hvernig væri hægt að afmarka þessi tilvik, þá sérstaklega þar sem skilin milli barna sem ráðstafað var inn á einkaheimili fyrir milligöngu barnaverndarnefnda og þeirra sem voru þar án þess að barnaverndaryfirvöld kæmu nærri voru ef til vill ekki alltaf skýr. Auk þess liggja upplýsingar ekki alltaf fyrir, m.a. þar sem einkaheimilum var ekki skylt að skrá upplýsingar eða vista skjöl og skila þeim til Þjóðskjalasafns Íslands. Nú liggur fyrir að í fjárlagafrumvarpinu er búið að leggja til fjárhæð sem ætluð er til að hægt sé að byrja vinnu á þessu máli sem allra fyrst. Nefndin leggur til orðalagsbreytingar sem eru til skýringar og lagfæringar en breyta í sjálfu sér ekki innihaldi frumvarpsins og nefndin leggur til að þetta frumvarp verði samþykkt með þeim breytingum.

„Að mati stofunnar er nauðsynlegt að sá hópur einstaklinga sem vistaður var af hálfu stjórnvalda, þ.e. barnaverndaryfirvalda, á einkaheimilum á barnsaldri, fái sömu tækifæri og aðrir einstaklingar sem vistaðir voru á barnsaldri á stofnunum á vegum hins opinbera

var ráðstafað af stjórnvöldum á einkaheimili, og segir sagan að það eigi jafnframt við um börn sem vistuð voru vegna fötlunar sinnar. Með vísan til þessa telur stofan mikilvægt að sá hópur barna sem vistaður var af opinberum aðila á einkaheimilum, bæði vegna fötlunar og annarra ástæðna, fái jafnframt að gera upp vistun sína á slíkum heimilum með þeim hætti að hið opinbera búi til vettvang þar sem þau geta greint frá uppvexti sínum og aðstæðum á umræddum heimilum, líkt og einstaklingum sem vistaðir voru á barnsaldri

„Tilgangur bótauppgjörs af þessu tagi er tvíþættur. Annars vegar er um að ræða samfélagslegt uppgjör sem hefur þann tilgang að opinbera og viðurkenna að fötluð börn hafi sætt kerfisbundnu ofbeldi í umsjá hins opinbera, þannig að draga megi af því lærdóm, og fyrirbyggja að sambærilegar aðstæður skapist aftur. Hins vegar er um að ræða viðleitni í þá átt að bæta þeim einstaklingum sem um ræðir, það gríðarlega tjón sem þeir urðu fyrir, sökum þess að hið opinbera brást þeim brást þeim og sinnti ekki þeirri skyldu sinni, að tryggja fötluðum börnum rétt þeirra til umönnunar og verndar.“ Eftir að ég hef lesið þessar tvær umsagnir, frú forseti, er ég enn

„Ungbörnin mátti helst ekki snerta. Ekki taka þau upp nema til nauðsynlegra verka. Þau voru höfð í rúmum sínum lungann af sólarhringnum. Ekkert annað var í herbergjunum annað en rúmin þeirra. Ekkert sem örvaði skynjun þeirra, ekki litir, ekki myndir, ekki leikföng. Foreldrar máttu koma í heimsókn einu sinni í viku í stutta stund hverju sinni. Þeir máttu þó ekki snerta börnin, ekki koma inn í herbergin þeirra. Heldur standa fyrir utan húsið,

að viðurkenna, rannsaka og upplýsa og sýna svo viðleitni í að bæta eins og hægt er það tjón sem það hefur valdið með þessu.

Ég mæli hér fyrir nefndaráliti með breytingartillögu um frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 13/1984, um framsal sakamanna og aðra aðstoð í sakamálum (skilvirk og samræmd málsmeðferð). Nefndin hefur fjallað um málið og fengið á sinn fund Bryndísi Helgadóttur, Rögnu Bjarnadóttur og Hildi Sunnu Pálmadóttur frá dómsmálaráðuneyti og Helga Magnús Gunnarsson frá ríkissaksóknara. Nefndinni bárust engar umsagnir um málið. Með frumvarpinu eru lagðar til breytingar á lögum um framsal sakamanna og aðra aðstoð í sakamálum, nr. 13/1984, er miða að því að uppfæra ákvæði laganna um framsal sakamanna í samræmi við sambærileg ákvæði laga um meðferð sakamála, nr. 88/2008, og gera feril réttarbeiðna til og frá erlendum ríkjum skilvirkari. Meiri hlutinn telur það til bóta að ferill réttarbeiðna sé einfaldaður sem og færður til samræmis við nútímaskipan ákæruvalds. Í því samhengi hvetur meiri hlutinn dómsmálaráðuneytið til þess að kanna hvort tilefni sé til að skoða heildstætt málsmeðferð réttarbeiðna, m.a. hvort gera eigi í þessum efnum samninga við fleiri ríki um framsal eða aðra aðstoð í sakamálum til þess að geta flýtt meðferð beiðna og stuðlað að meginreglu sakamálaréttarfars um hraða málsmeðferð. Meiri hlutinn leggur til fáeinar orðalagsbreytingar sem eru til leiðréttingar og lagfæringar en er ekki ætlað að hafa áhrif á efni frumvarpsins. Þá leggur meiri hlutinn til að 4. gr. frumvarpsins verði felld brott þar sem efni hennar má nú þegar finna í viðkomandi lögum, samanber 2. mgr. 1. gr. laganna. Að því sögðu leggur nefndin til að frumvarpið verði samþykkt með eftirfarandi breytingu:

um gagnkvæma réttaraðstoð í sakamálum frá 8. nóvember 2001 skal send ríkissaksóknara. Sé ekki til staðar samningur við ríki um framsal og aðra aðstoð í sakamálum skal beiðnin send ráðuneytinu. Í beiðni skulu vera upplýsingar um tegund afbrots og hvar og hvenær það var framið. 3. Í stað orðanna „rannsóknin mun hafa“ í 1. málslið efnismálsgreinar b-liðar 3. gr. komi: rannsókn hefur.

nefndarálitið rita sá sem hér stendur, Páll Magnússon, Guðmundur Andri Thorsson, Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir, Birgir Ármannsson, Silja Dögg Gunnarsdóttir, Steinunn Þóra Árnadóttir, Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir og Þorsteinn Sæmundsson.

Frú forseti. Við fjöllum nú um breytingu á lögum um listamannalaun en eins og allir vita hefur kórónuveirufaraldurinn haft veruleg áhrif á okkur öll, allt atvinnulíf en ekki síst atvinnutækifæri sjálfstætt starfandi listamanna. Þegar samkomubannið var sett á í mars sl. varð fjöldi þeirra atvinnu- og verkefnalaus og í raun vitum við ekki enn hvernig þau mál þróast þannig að þessi hópur hefur verið nánast án verkefna mánuðum saman, margir hverjir alla vega. Það er misjafnt hvaða möguleika listamenn hafa til að afla sér tekna með listsköpun

Þessar upplýsingar liggja fyrir og í ljósi þessa er brýnt að fjölga listamönnum á starfslaunum þannig að fleiri listamönnum verði gefinn kostur á að starfa að listsköpun sinni næstu árin.

að gera þeim það sem með fylgjast að lesa þetta allt saman upp en gögnin liggja fyrir á vef þingsins ef menn vilja kynna sér þau nánar. Nefndinni bárust þó nokkrar umsagnir

Með frumvarpinu er lagt til að við lög um listamannalaun, nr. 57/2009, bætist nýtt ákvæði til bráðabirgða þess efnis að samanlögðum starfslaunum árið 2021 verði fjölgað tímabundið úr 1.600 mánaðarlaunum í 2.150. Þá er lagt til að hlutfallsskipting starfslauna árið 2021 taki mið af þeim listgreinum sem harðast hafa orðið úti í heimsfaraldrinum á árinu 2020. Þannig verði hlutfallslega mest hækkun á starfslaunum og styrkjum til sviðslistafólks og tónlistarflytjenda, en aðrar listgreinar hækki einnig. Við meðferð málsins komu fram sjónarmið um að fullt tilefni væri til að fjölga varanlega starfslaunum og styrkjum og að gerð verði áætlun um jafna aukningu á árunum 2021–2025 og að mánaðarlaunin verði að endingu komin í 2.700. Þá voru gerðar athugasemdir þess efnis að við hlutfallsskiptingu starfslauna fyrir árið 2021 hafi ekki verið litið til allra listgreina, eins og t.d. stöðu hönnuða og arkitekta.

þeirri fjölgun á umsóknum um starfslaun sem átt hefur sér stað síðastliðin ár sem og hlutfallsskiptingu milli listgreina. Fyrir liggur að mennta- og menningarmálaráðuneytið á í samræðum um slíka endurskoðun og telur meiri hlutinn mikilvægt að sjónarmið sem komu fram við meðferð málsins verði jafnframt tekin til nánari skoðunar á þeim vettvangi. á þeim vettvangi. Í ljósi þess telur meiri hlutinn að svo stöddu æskilegt að brugðist verði við aðstæðum listamanna og því tjóni sem listgreinar hafa orðið fyrir vegna heimsfaraldursins með tímabundinni fjölgun starfslauna fyrir árið 2021 en hvetur ráðuneytið til þess að ljúka nauðsynlegri endurskoðun laganna sem fyrst.

Það hefur ekki alltaf verið sjálfgefið að listir og listsköpun fái yfir höfuð athygli á erfiðum tímum, jafnvel ekki einu sinni á góðum tímum, þannig að það er ánægjulegt og til eftirbreytni. Eins fagna ég því að heyra að í gangi sé heildarendurskoðun á þessum málaflokki. List er lífsnauðsynleg heilbrigðu lýðræði. Þetta hefur verið sérlega erfiður tími fyrir listamenn og listalífið og sérstaklega tónlistarmenn sem hafa hátt í ár núna ekki getað sinnt sínu starfi eins og þeir vilja og þurfa. List er rannsóknarvinna. Hún er líka frumkvöðlastarf og nýsköpun. Í raun má segja að listamannalaun sé rangnefni vegna þess að þegar sótt er um listamannalaun þarf að uppfylla ákveðin skilyrði. Það er oftast sótt um styrk til ákveðinna verkefna, hvert fyrir sig, og fólk er í samkeppni við marga aðra um þessa styrki.

og þannig rannsökum við tilveruna og samfélagið okkar og þá tíma sem við lifum hverju sinni. Þarna leikur listalífið höfuðhlutverk og er oft á undan í breytingum í hugsunarhætti, bregst við í kjölfar erfiðra tíma, eftir stríð og er leiðandi afl í samfélögum manna.

„Það eru engin skörp skil á milli þess sem er raunverulegt og þess sem er það ekki. Heldur ekki á milli þess sem er satt og þess sem er ósatt. Ég trúi á að þessi orð standi og eigi enn þá við hvað varðar rannsóknir á raunveruleikanum í gegnum list. Sem leikskáld stend ég við þessi orð en sem ríkisborgari get ég það ekki.

auk breytinga og samræmingar vegna breytinga sem hafa orðið á öðrum lögum. Eins og kemur fram í nefndaráliti þá sendi Samband íslenskra sveitarfélaga umsögn þar sem óskað var eftir því að sveitarfélögum yrði tryggður rafrænn aðgangur að álagningarskrám. Álagningarskrár og skattskrár hafa að geyma persónugreinanlegar upplýsingar um einstaklinga og lögaðila og fjárhagsmálefni þeirra sem njóta verndar 117. gr. laga um tekjuskatt og eftir atvikum laga um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga, nr. 90/2018. Meiri hlutinn telur þarft að sveitarfélög geti fylgst með tekjustofnum sínum. Þó verður að gæta að hagsmunum skattaðila og ekki síst einstaklinga og að miðlunin gangi ekki lengra en nauðsyn krefur.

Við umfjöllun nefndarinnar kom fram að Skatturinn geti miðlað mánaðarlega og endurgjaldslaust til sveitarfélaga upplýsingum um samtímastaðgreiðsluskil með greiningu niður á flokkun atvinnugreina sem útfærð verði með sérstakar þarfir sveitarfélaga í huga. Meiri hlutinn telur þess háttar miðlun betur til þess fallna að ná framangreindum markmiðum án þess að gengið sé með íþyngjandi hætti á hagsmuni skattaðila.

ekki skylt að leggja fram álagningarskrá fyrir hvert sveitarfélag að lokinni álagningu skattaðila á árinu 2020 vegna tekna 2019. Í 8. gr. frumvarpsins sem hér ræðir er lagt til að ákvæðið verði framlengt og taki til álagningarskrár að lokinni álagningu skattaðila á árinu 2021 vegna tekna ársins Í greinargerð með frumvarpinu kemur fram að mikilvægi ákvæðisins megi rekja til þess fjölda sem gerir sér ferð í afgreiðslu Skattsins við framlagningu álagningarskrár. Tryggja þurfi að Skatturinn geti uppfyllt lögbundnar skyldur sínar en þó tekið tillit til reglna um takmarkanir á samkomum sem og gætt að almennum sóttvarnasjónamiðum vegna heimsfaraldurs kórónuveiru.

muni eiga við þegar kemur að framlagningu skránna á árinu 2021. Leggur meiri hlutinn því til að 8. og 9. gr. frumvarpsins falli brott. Í samráði við fjármála- og efnahagsráðuneytið leggur meiri hlutinn til hækkun á neðri skerðingarmörkum tekna vegna barnabóta sem koma til framkvæmda við álagningu opinberra gjalda á árinu 2021. Við það munu skerðingarmörk einstæðs foreldris fara úr 3,9 millj. kr. í 4,2 og hjá hjónum úr 7,8 millj.

þ.e. 5. mál á yfirstandandi þingi og hefur þegar verið afgreitt, var gerð grein fyrir vanda ökutækjaleiga vegna heimsfaraldurs kórónuveiru. Lögðu samtökin til að heimilt yrði að lækka skráða losun ökutækja sem ökutækjaleigur flyttu inn um tiltekið hlutfall við útreikning vörugjalds. Meiri hlutinn telur eðlilegt að skapaðir verði tímabundnir hvatar fyrir ökutækjaleigurnar til þess að fjárfesta í vistvænum ökutækjum með það að markmiði að hraða orkuskiptunum. Leggur meiri hlutinn til að við lög um vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl., nr. 29/1993,

Lækkunin er háð því skilyrði að ökutækjaleiga skuldbindi sig til þess að kaupa inn vistvænar rafmagns-, vetnis- eða tengiltvinnbifreiðar sem nemi tilteknu hlutfalli heildarinnkaupa ökutækja,

ári og 25% árið 2022. Markmið ákvæðisins er líkt og að framan greinir að hraða orkuskiptum með því að skapa jákvæða hvata fyrir ökutækjaleigur til þess að fjárfesta í vistvænum ökutækjum. Með það markmið í huga og til þess að koma í veg fyrir misnotkun úrræðisins er lagt til að þeim ökutækjaleigum sem ekki standa við skuldbindingu sína um lágmarkshlutfall vistvænna ökutækja verði gert að endurgreiða mismun á vörugjaldi samkvæmt ákvæðinu og fullu vörugjaldi að viðbættu

að ráðast þurfi í gagngera endurskoðun á laga- og regluverki ökutækjaleiga hér á landi þar sem m.a. verði hugað að kröfum um gerð ökutækja hjá ökutækjaleigum, hagrænum hvötum til að stuðla að vistvænum bílaflota og reglum um hámarksnotkun og lágmarksendurnýjun ökutækja. Að baki þessu er sú sannfæring að ökutækjaleigur geti rutt brautina í orkuskiptum í samgöngum. Að lokum Að lokum leggur meiri hlutinn til í samráði við ráðuneytið að frestur til að veita stuðningslán samkvæmt lögum um fjárstuðning til minni rekstraraðila vegna heimsfaraldurs kórónuveiru,

að frumvarpið verði samþykkt með þeim breytingum sem lagðar eru til á sérstöku þingskjali. Undir nefndarálit þetta rita hv. þingmenn Óli Björn Kárason, Brynjar Níelsson, Bryndís Haraldsdóttir, Ólafur Þór Gunnarsson og Willum Þór Þórsson. Frú forseti. Það er kannski rétt að byrja á því að þakka hv. þingmanni bjartsýnina sem birtist í því að leggja til að ekki þurfi sérstakar ráðstafanir varðandi framlagningu álagningarskráa í vor þar sem við verðum þá vonandi komin í gegnum það Covid-ástand sem kallaði á breytta framlagningu síðastliðið vor. Við lifum í þeirri von. Mig langar að spyrja þingmanninn út

En það eru nokkur atriði við þessa útfærslu sem ég staldra við. Fyrir það fyrsta er þetta nú frekar tyrfið ákvæði. Ég þurfti að lesa það nokkrum sinnum til að ná utan um það sem ég held að ég hafi þó náð að gera. t.d. þá nálgun að lækka skráða losun koltvísýrings ökutækja, hefði ekki verið skiljanlegra að hækka bara mörkin sem þessi tegund ökutækja þarf að falla undir sem væri þá reyndar töluvert töluvert hærri prósentutala? Það myndi þýða 42% hækkun á þeirri losun sem þeim leyfðist áður en það fer að telja til. Mig langar samt aðallega að spyrja vegna þess að ég sé ekki minnst á þá aðila sem hafa með höndum orkuskipti í stjórnkerfinu í nefndaráliti: Var rætt við umhverfis- og auðlindaráðuneytið, var rætt við atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið, var rætt við verkefnastjórn um orkuskipti varðandi þessa tillögu? Er búið að leggja mat á þær upphæðir sem kann að vera um að ræða? Þær hlaupa væntanlega á hundruðum milljóna ef bílaleigurnar fara að kaupa bíla í einhverjum mæli aftur.

hvetja bílaleigurnar til að fjárfesta í nýjum og öruggari bílum og gera þær betur í stakk búnar til að takast á við þau verkefni sem við vonumst til — kannski er það bjartsýni mín,

og kannski meiri tekjur en sem nemur þeim afslætti sem kann að verða veittur í þessu tilfelli. Þegar upp er staðið, og ég veit að það getur stundum verið erfitt fyrir marga að skilja það,

Þar er talað um tímabundna hvata fyrir ökutækjaleigur til að fjárfesta í vistvænum ökutækjum með það að markmiði að hraða orkuskiptunum. Svarið um það hvaða samráð átti sér stað við þá aðila í stjórnkerfinu sem stýra orkuskiptum og hafa heildarmyndina á sinni könnu kom ekki frá hv. þingmanni. Ég myndi vilja fá það vegna þess að það skiptir máli að þessi atriði séu unnin í samhengi.

Þar sagði hún að það væri sem betur fer ekki raunin á Íslandi að verið væri að styðja óendurnýjanlegt eldsneyti með beinum ríkisstyrkjum meira en endurnýjanlegt. Hins vegar er raunin sú að ef allir vistvænu bílarnir fullnýta tengiltvinnniðurgreiðslu þá fara ekki nema 30%

30% af niðurgreiðslunni, 960.000, á 15% þeirra bíla sem bílaleigurnar kaupa

í því að gera íslenskum ökutækjaleigum kleift að taka af fullum þunga þátt í þeim orkuskiptum sem við erum öll sammála um að við þurfum að fara í gegnum.

verið að ýta undir og styrkja þessi mikilvægu fyrirtæki í þeirri mikilvægu atvinnugrein sem við bindum öll vonir við að nái sér aftur á strik á komandi mánuðum. Það er óskiljanlegt í mínum huga, frú forseti, óskiljanlegt.

Heimsfaraldurinn hefur lagst af mismiklum þunga á atvinnugreinarnar í landinu og er veitingageirinn í flokki þeirra sem hafa orðið hvað harðast úti. Ekki þarf að fjölyrða um það að erlendir ferðamenn sjást hér varla lengur. Það hafa verið settar miklar takmarkanir á fjölda gesta sem geta sótt þjónustu þessara fyrirtækja og þeim hefur verið gert að loka um lengri og skemmri tíma. Þrátt fyrir góðan vilja og ýmsar almennar ráðstafanir stjórnvalda til að koma til móts við áföll í rekstri,

og menningar- og skemmtanalífs landsmanna en ekki síður ómissandi hluti og ein af forsendum blómlegrar ferðaþjónustu. Ef ferðaþjónustan á að geta tekið við sér þegar heimsfaraldur er yfirstaðinn er ljóst að veitingageirinn verður að eiga möguleika á að lifa hann af. af. Í núverandi árferði, þar sem heilbrigðisógn og samkomutakmarkanir hafa skrúfað að miklu leyti fyrir eftirspurnarhlið hagkerfisins, er náttúrlega ekkert upp úr því að hafa fyrir samfélagið að láta fyrirtækin falla. Fáir rekstraraðilar hefðu með réttu getað gert ráð fyrir áfalli af þessari stærðargráðu og ljóst að markaðurinn mun ekki í bráð fylla skarðið sem myndi myndast.

haldist órofin, að lágmarka tekjufall almennings og skapa umhverfi sem styður við atvinnusköpun í stað þess að vinna gegn henni. Að þessu miðar breytingartillaga 1. minni hluta við frumvarpið og reyndar fleiri tillögur sem við í Viðreisn höfum lagt fram í tengslum við meðferð fjárlaga. Allar hafa það markmið að gera fyrirtækjunum kleift að lifa af, kleift að laða til sín viðskiptavini og auka umsvif í samfélaginu sem svo sannarlega veitir ekki af. Má þar nefna tillögur okkar um að fresta hækkun áfengisgjalds og tillögu sem mun vera gerð við annað frumvarp sem varðar ferðagjöfina, um að stækka hana og framlengja þannig að hún nái ekki bara til veitingageirans og ferðaþjónustunnar í þrengsta skilningi heldur líka til menningar- og listageirans og verði til þess að eftirspurn eftir þjónustu þessara aðila aukist strax og og heimilt verður að sækja þá þjónustu. En það sem 1. minni hluti leggur til við þetta frumvarp er tímabundin lækkun virðisaukaskatts.

En líkt og áfengisgjaldið þá leiðir virðisaukaskattur, eðli málsins samkvæmt, til hærra útsöluverðs sem neytandinn ber. Það er auðvitað eðli skattheimtu eins og virðisaukaskatts að svo sé og ekkert við það að athuga. Virðisaukaskattur er einn af mikilvægari tekjustofnum ríkisins og engin ástæða til annars þótt ávallt megi rökræða um hlutfall hans, mismunandi þrep eða jafnvel vörur og þjónustu sem er undanþegin þeim skatti, enda er í tillögunni sem hér er flutt ekki lagt til að hrófla neitt við þessu kerfi. Tillagan felur hins vegar í sér að lækka tímabundið í eitt ár, næsta ár, skatthlutfallið í mjög vel skilgreindri starfsemi sem hefur orðið hart úti í faraldrinum og þarf að hjálpa á fætur að nýju.

Þessi hugmynd er svo sem ekkert sérlega frumleg af hálfu þess sem hér stendur því að fyrirmyndir eru sóttar út fyrir landsteinana. Mörg Evrópuríki hafa einmitt gripið til svipaðrar eða sömu aðferðafræði.

Austurríki, Belgía, Bretland, Írland, Noregur og Tékkland. Aðferðin raskar auðvitað ekkert skyldu fyrirtækjanna til að standa skil á virðisaukaskatti en heimilar þeim að innheimta 6% skatt í stað 11% af sölu næsta árs. Öll skýrsluskil, eftirlit og samskipti við skattinn verða hefðbundin og án röskunar vegna þessa fyrirkomulags.

skatt en engan skatt í tilfelli þeirra fyrirtækja og/eða viðskipta sem aldrei verða. Ég trúi ekki öðru en að þessi tillaga fái góðan hljómgrunn.

Með frumvarpinu sem við ræðum hér eru lagðar til breytingar á ýmsum lögum um skatta og gjöld. 2. minni hluti, sem er sú er hér stendur og er fulltrúi Samfylkingarinnar í efnahags- og viðskiptanefnd, gerir tillögu um breytingu á lögum um tryggingagjald og lögum um tekjuskatt er snýr að barnabótum. Smærri fyrirtæki um allt land eiga nú undir högg að sækja. Mikilvægt er að sem flest þeirra geti geti rétt úr kútnum hratt og vel þegar heimsfaraldurinn hefur gengið yfir, ráðið til sín starfsfólk og hafið verðmætasköpun. Að styðja við smærri fyrirtæki gefur ávinning til lengri tíma með samkeppni til hagsbóta fyrir neytendur. Tímabundið afnám tryggingagjalds fyrir einyrkja og smáfyrirtæki auk snarprar lækkunar fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki er að okkar mati einfaldasta og besta leiðin til að styðja við atvinnulífið, verja störf og fjölga störfum. Aðgerðin nýtist vel fjölda fyrirtækja í vanda, svo sem í ferðaþjónustu og menningartengdri starfsemi, en þjónar ekki síður þeim tilgangi að viðhalda líflegri samkeppni í öllum greinum atvinnulífsins. Annar minni hluti leggur til að veittur verði 2 millj. kr. afsláttur af tryggingagjaldi árið 2021. Með afslættinum félli niður tryggingagjald fyrir einyrkja og örfyrirtæki. Lítil og meðalstór fyrirtæki fengju góðan afslátt og jafnframt er létt undir með þeim stærri. Tillögunni er ætlað að auka hvata til ráðninga og verja störf ásamt því að auðvelda fyrirtækjum að standa við lífskjarasamningana.

fyrirtæki rétti úr kútnum og það muni ganga betur ef þau þurfa ekki að borga tryggingagjald með hverju starfi. Þetta er því mjög góð tillaga að okkar mati og ég vona að þingheimur allur taki hana til skoðunar. Menn velta kannski fyrir sér hvað þetta kunni að kosta. Þetta er ekki ódýr aðgerð en hún mun skila miklu til baka.

aðgerð. Mikilvægt er og við höfum rætt það að í þessum óvenjulegu aðstæðum reynum við að hugsa út fyrir boxið. Verum djörf, framkvæmum tillögur sem við vitum að skipta miklu máli fyrir fyrirtækin. Það að afnema tryggingagjald í eitt ár hjá litlum fyrirtækjum, fyrirtækjum sem eru með fimm starfsmenn eða færri, myndi skipta sköpum í endurreisninni á vinnumarkaði. Frú forseti. Við gerum einnig breytingartillögur um barnabætur. Meiri hlutinn leggur til breytingu á tekjuskattslögum sem gerir ráð fyrir því

Barnabætur eru öflugt tæki til jöfnunar. Það hefur sýnt sig enda leggja norrænu ríkin öll áherslu á barnabætur og standa okkur miklu framar hvað það varðar. Jafnaðarmenn leggja á það áherslu að barnabætur séu fyrir allar barnafjölskyldur og til þess fallnar að jafna stöðu barnafólks við hina sem ekki eru með börn á framfæri. Annar minni hluti leggur til að tekið verði nú fyrsta skrefið í þá átt að barnabætur byrji ekki að skerðast fyrr en við meðallaun. Með 2 milljarða kr. viðbót við barnabætur geta neðri skerðingarmörkin farið upp í 410.000 kr. á mánuði fyrir einstaklinga

og 1.020.000 kr. fyrir einstaklinga og þetta er þá upphæðin yfir árið. Þá er lögð til samsvarandi krónutöluhækkun á efri skerðingarmörkum barnabóta. Frú forseti. Í frumvarpinu sem við erum að ræða er

Hv. þingmaður sagði að breytingartillagan, sem snýr að því að ívilna bílaleigum til að kaupa vistvæna bíla, væri stórt skref í því að gera ökutækjaleigunum íslensku kleift að taka af fullum þunga þátt í þeim orkuskiptum sem við værum öll sammála um að við þyrftum að fara í gegnum. er kannski rétt að byrja á því að segja að ég er hjartanlega sammála því að við þurfum að fara í gegnum orkuskiptin og ég held að þegar kemur að orkuskiptum í samgöngum á landi skipti bílaleigur höfuðmáli

það skref sem helst er líklegt til að gera ökutækjaleigum kleift að taka af fullum þunga þátt í orkuskiptunum. Það er rétt að nefna að kerfið sem er í gildi utan um orkuskipti er orðið alveg rosalega flókið. Það er saumað saman úr ýmsum bútum og er farið að vanta heildstæða nálgun á það hvernig við högum gjaldtöku af ökutækjum til þess að ná fram öllum þeim markmiðum sem búið er að troða hingað og þangað inn í ólík lög. Það endurspeglast á vissan hátt í

Mig langar að nefna þrjú atriði sérstaklega. Í fyrsta lagi er lagt til að

Sem sagt: Bíll kemur til landsins. Hann er með skráða losun og fær 30% afslátt af þeirri losun áður en reiknað er út hvar hann passar inn í gjaldtökumódelið okkar.

með þessum 30% afslætti fer undir 90 g mörkin. Þar með myndi bílaleigubíll með 128 g losun sleppa algerlega við vörugjöld.

ökutæki sem falla undir 90 g mörkin vegna þess að þau verða ódýrari. Með þessu eru mörkin færð upp í 128 g sem er 42% hækkun. 30% afsláttur þýðir hinum megin í reikningsjöfnunni 42% hækkun á vörugjaldaleysismörkunum. Það er rosalega mikið á sama tíma og ríkisstjórnin er að boða aukinn metnað í loftslagsmálum. Það er rosalega mikið þegar þetta á að vera stórt skref til að gera bílaleigum kleift að taka af fullum þunga þátt í orkuskiptum. Hins vegar skal þessi niðurfelling á vörugjaldi ekki vera hærri en 400.000 kr. á hvern bíl en fyrir allt að 85% af þeim bílum sem bílaleigurnar kaupa árið 2021, og 75% árið 2022. Með þessu á að hvetja bílaleigurnar til að fjárfesta í vistvænum ökutækjum fyrir hin 15% árið 2021 og 25% árið 2022 og hér fer kerfið enn að flækjast vegna þess að þessi grein, sem kemur inn í lög um vörugjöld, og afslátturinn sem fer til bensínbílanna af vörugjöldum, vísar í þessu tilviki yfir í lög um virðisaukaskatt

24. ákvæði til bráðabirgða í lögum um virðisaukaskatt. Í því ákvæði fá vistvænu bílarnir niðurgreiðslu upp á 960.000

Þetta er hærri afsláttur á hvern bíl en vegna þess að þessir bílar eiga ekki að vera nema 15 eða 25% af öllum fjöldanum sem bílaleigurnar kaupa ef við tökum þessa tvo afslætti í vörugjöldunum og virðisaukaskattinum þá fer hærri upphæð úr ríkiskassanum, ef þessi afsláttur er fullnýttur, í mengandi bílana.

gæti vel orðið raunin á næsta ári. Það voru 5.000 bílar sem bílaleigurnar keyptu árið 2019, sem var samdráttarár hjá þeim. Árið áður voru þeir 8.000 en prófum að reikna miðað við 5.000 bíla. 15% vistvænir bílar af þessu eru 750 bílar. Ef þeir eru allir tengiltvinnbílar og fullnýta afsláttinn þá rennur 720 millj. kr. ívilnun til þeirra. Ef hin 85%, sem eru mengandi bensín- eða dísilbílar, fullnýta sinn afslátt upp á 400.000 kr. fá þeir 1,7 milljarða. 720 milljónir í tengiltvinnbíla og 1,7 milljarðar í bensínbíla. Þetta er mjög einkennileg leið til þess að gera bílaleigunum kleift að taka af fullum þunga þátt í orkuskiptum. að niðurgreiða mengandi bílana um meiri hluta þess penings sem er til ráðstöfunar í því skyni að fá bílaleigurnar til að kaupa vistvæna bíla.

Ef allir vistvænu bílarnir eru tengiltvinnbílar og allir fullnýta sinn afslátt á næsta ári fara 30% af ívilnunum til þeirra, 70% til mengandi bílanna. Ef hins vegar allir bílarnir eru rafmagnsbílar fara 40% af niðurgreiðslunni þangað, en 60% í mengandi bensín- og dísilbíla. Það er ekki svona sem orkuskipti eiga sér stað. Með þessum hætti er verið að styðja óendurnýjanlega orkugjafa með beinum ríkisstyrkjum meira en endurnýjanlega, sem hæstv. forsætisráðherra sagði í morgun að væri sem betur fer ekki raunin á Íslandi. En hér erum við með kerfi sem setur upp þannig niðurgreiðslu á ákveðnu sviði samfélagsins. Það er ekki staðurinn sem við eigum að vera á á árinu 2020. Það er ekki staðurinn sem ég hefði reiknað með að ríkisstjórnin væri á í sama andardrætti og hún tilkynnir aukinn metnað í loftslagsmálum gagnvart Sameinuðu þjóðunum.

bráðabirgðaákvæði virðisaukaskattslaganna fyrir niðurgreiðslu á tengiltvinnbílum á næsta ári sem fyrir ári stóð til að láta fjara út nú um áramótin. Ef sú niðurgreiðsla hefði fengið að fjara út væri þetta strax mun skárra mál. Þá væri verið að ýta bílaleigunum í átt að bílum sem ganga eingöngu fyrir endurnýjanlegri orku. En með þessari opnun sem nefndin bjó til fyrir ári er verið að bjóða upp á það að vistvænu bílarnir, sem bílaleigurnar þurfa að kaupa til að fá niðurgreiðslu á mengandi bílunum, verði og minna tengiltvinnbílar. Tengiltvinnbílar eru til margra hluta nytsamlegir en kostir þeirra koma, held ég, einna síst fram í þeirri notkun sem fylgir ferðamönnum. fylgir ferðamönnum. Tengiltvinnbílar geta gengið á hreinni raforku í stuttum leggjum þangað til rafhlaðan tæmist. Eftir það fara þeir að eyða svipað eða jafnvel meira en bensínbílar. Ferðamennirnir sem eru að fara að leigja þessa bíla hjá bílaleigunum eru væntanlega fyrst og fremst að fara lengri leiðir.

græna bíla, verður aðallega notuð til að kaupa tengiltvinnbíla erum við væntanlega að niðurgreiða mengandi bensínbíla og tengiltvinnbíla sem verða notaðir þannig að þeir mengi mikið. Þá erum við ekki að tala um að taka af fullum þunga þátt í orkuskiptum heldur beinlínis að vinna gegn markmiðum orkuskiptanna á sama tíma og sagt er að metnaður ríkisstjórnarinnar sé aukinn. Þess vegna líst mér bara ekkert á þessa tillögu. Ég held að það væri betra að leggja hana til hliðar, alla vega ekki að láta eins og hún sé græn og vistvæn og þjóni orkuskiptum. Ef fólk vill styrkja bílaleigurnar beint þá má alveg gera það. En við eigum ekki að klæða málið í grænan búning þegar hann er í raun grár og jafnvel kolsvartur ef illa fer. Þá mætti bara leggja þessa breytingartillögu til hliðar og koma frekar fram með einhverjar heildstæðar tillögur um það hvernig megi hvetja áfram tillögur um orkuskipti í samgöngum sem eru ekki unnar á handahlaupum undir þinglok í efnahags- og viðskiptanefnd Alþingis heldur með beinni aðkomu þeirra aðila sem best þekkja til;

En það hefði kannski mátt ræða það líka við sérfræðinga og fá umsagnir um þennan þátt sem kemur hér fram sem breytingartillaga við 2. umr. í lokaviku þings fyrir jól. Og þá er ég hræddur um að verið sé að kasta til höndunum.

Það er því enn þá óvissa í kortunum með hvernig atvinnuástandið verður á nýju ári en vissulega vonum við að það fari að batna um leið og bólusetningar hefjast hér á landi, sem við horfum öll til með tilhlökkun.

Svo megum við ekki gleyma því að bætt samkeppnishæfni Íslands er náttúrlega mikilvæg og sérstaklega nú á tímum þegar

og við álagningu opinberra gjalda árið 2022 vegna tekna ársins 2021 úr 4,9% í 4,65% og verður því samtals 6,10%. Við í Miðflokknum hefðum viljað sjá meiri lækkun á næsta ári vegna þess að það er afar mikilvægt, eins og ég sagði áðan, að styrkja rekstrargrundvöll fyrirtækjanna í þessu erfiða árferði og koma í veg fyrir það að fyrirtæki sem berjast í bökkum núna lendi í gjaldþroti á þessum síðustu metrum, vonandi, þessara erfiðleika.

Við þekkjum það að gjaldið er reiknað sem hlutfall af þeim launum sem fyrirtækið greiðir til starfsmanna sinna, því fleiri krónur sem fyrirtækið greiðir í laun þeim mun hærri fjárhæð þarf það að greiða í tryggingagjald.

ár kemur til með að ráða úrslitum um það hversu mörg fyrirtæki koma til með að lifa þennan veirufaraldur af. Það veltur að sjálfsögðu á viðspyrnunni, hversu kröftug hún verður og hvenær hún hefst.

Samtökum fyrirtækja á veitingamarkaði og frá Samtökum smærri fyrirtækja, einyrkja og rekstraraðila á eigin kennitölu í ferðaþjónustu. Nefndinni bárust 14 umsagnir og eru þær allar aðgengilegar á vef þingsins. Frumvarpið er liður í aðgerðum stjórnvalda vegna efnahagslegra afleiðinga af heimsfaraldri kórónuveiru. Úrræðið sem hér er lagt til kemur í beinu framhaldi af frumvarpi til laga um tekjufallsstyrki, sem samþykkt var á Alþingi 5. nóvember síðastliðinn. Fyrir nefndinni hafa ýmsir aðilar komið þeim sjónarmiðum á framfæri að til að úrræðið

en einskorðist ekki við þá aðila sem nýta undanþáguheimild 1. málsliðar þeirrar málsgreinar. Margir rekstraraðilar séu í þeirri stöðu að hafa þurft að fækka stöðugildum eins og kostur er en þurfi enn þá að standa undir öðrum rekstrarkostnaði. Reglan um að styrkfjárhæð miðist í hæsta lagi við ákveðna krónutölu fyrir hvert stöðugildi hjá rekstraraðila í þeim mánuði sem sótt er um styrk fyrir geti valdið því að styrkur taki ekki mið af raunverulegu umfangi rekstrarins í hefðbundnu árferði. Fjárhæð styrks verði þannig síður til þess fallin að hjálpa viðkomandi rekstraraðila yfir erfiðasta hjallann, viðhalda lágmarksstarfsemi og viðskiptasamböndum og tryggja viðspyrnu þegar betur fer að ára líkt og markmiðsákvæði frumvarpsins kveður á um. Meiri hlutinn tekur undir framangreind sjónarmið og leggur til að öllum rekstraraðilum sem undir frumvarpið heyra verði heimilt, við útreikning styrkfjárhæðar, að miða annaðhvort við fjölda stöðugilda í þeim mánuði sem umsókn styrks snýr að eða í sama mánuði árið 2019. Og auðvitað velja menn þann viðmiðunarmánuð sem hagstæðari er. um viðspyrnustyrk fyrir nóvember og desember 2020 megi þannig miða við stöðugildi hjá rekstraraðila í nóvember og desember 2019 og við umsókn um styrk fyrir janúar 2021 megi miða við stöðugildin í janúar 2019 og svo koll af kolli. Hafi rekstraraðili hafið starfsemi eftir upphaf sama almanaksmánaðar árið 2019 verði heimilt að miða við meðalfjölda stöðugilda hjá rekstraraðila þá heilu almanaksmánuði 2019 sem hann starfaði. Í tilviki rekstraraðila sem hóf störf 15. mars 2019 og sækir um viðspyrnustyrk fyrir janúar 2021 verði þannig heimilt að miða fjölda stöðugilda við meðalfjölda mánaðarlegra stöðugilda hjá rekstraraðilanum mánuðina apríl til desember 2019. Eftir sem áður gildir sú regla að viðspyrnustyrkur geti aldrei numið hærri fjárhæð en sem nemur 90% af rekstrarkostnaði í þeim mánuði sem umsókn varðar. Með þessu móti telur meiri hlutinn ljóst að úrræðið rúmist enn innan þess kostnaðarmats sem framkvæmt var og gerð er grein fyrir í frumvarpinu, þar sem segir: „Loks ofmetur aðferðafræðin líklega fjölda stöðugilda vegna þess að gert er ráð fyrir að stöðugildi lögaðila séu a.m.k. 5 og fyrirtæki eigi þannig rétt á hámarki viðspyrnustyrks.“

og Willum Þór Þórsson.

sérstaklega frá smærri fyrirtækjum og einyrkjum í ferðaþjónustu, þess efnis að hægt sé að horfa til og megi horfa á fjölda stöðugilda í viðkomandi starfsemi á árinu 2019. Þetta er afar mikilvægt og ég fagna því að nefndin hafi horft til þessara athugasemda. Þetta skiptir verulegu máli fyrir þennan hóp. Ég vil aðeins örstutt

fyrirtækja og hvernig úrræðin hafa hentað og hvernig þau hafa nýst. Er hv. þingmaður sammála mér í því að að það hefði þurft að fara fram mun meira samtal við þessa aðila til að átta sig á þörfum þeirra, hvernig þessi úrræði hafi hentað og hvernig þau hafi nýst? Er hv. þingmaður sammála mér í því að þarna hefði mátt gera betur?

Ég ætla ekki að halda því fram að allt sem gert hefur verið hafi tekist með þeim hætti sem vonir stóðu til, en það breytir því

Er hv. þingmaður þá að fullyrða það hér og nú að enginn hafi haft samband við nefndina og kvartað yfir því að þessir styrkir og þær aðgerðir sem lagt hefur

Það er almennt viðurkennt að margt hefði mátt fara betur í þessu ferli og sérstaklega þegar kemur að því að sækja um styrkinn. Ég tek það fram að við í Miðflokknum höfum stutt margar af þeim aðgerðum sem ríkisstjórnin hefur lagt til. En við höfum líka komið fram með ágætar hugmyndir sem ríkisstjórnin hefur ekki haft nokkurn áhuga á að hlusta á. Þó svo að hún hafi verið að kalla eftir hugmyndum þá hefur það bara verið svona ákveðin sýndarmennska. En málið er það að í mörgum tilfellum hefur þetta ferli, að sækja um þessa styrki, verið flókið, seinvirkt og ekki nógu einfalt. Það er mjög mikilvægt í svona aðgerðum að þær séu einfaldar. Ég hef rætt við ferðaþjónustuaðila sem hafa bent á að það hafi verið svo flókið að sækja um að þeir hafi jafnvel þurft að leita sér aðstoðar hjá lögfræðingi til að hjálpa sér í gegnum umsóknareyðublöðin og annað slíkt.

En þegar við horfum á stóru myndina hefur tekist vel til og ég nefndi þar sérstaklega tekjufallsstyrkina. Ég kannast ekki við að það sé sérstaklega flókið ferli að sækja um þá styrki. Það er að vísu nýtt að hægt sé að sækja um þá styrki.

Það þýðir ekki að koma hingað og vera með einhverjar fabúlasjónir án þess að hafa neitt fyrir sér,

mark á þeim ábendingum og umsögnum sem borist hafa nefndinni. Og svo snýrðu við spilinu í seinna andsvari. Ég er hættur að skilja hv. þingmann og hef kannski aldrei gert.

Þar eru atriði sem við í Viðreisn getum mjög vel tekið undir en það eru nokkur atriði sem við teljum að gætu enn betur farið. Það er rétt eins og hv.

að það megi miða við stöðugildi á árinu 2019 og 1. minni hluti er ánægður með það og styður það heils hugar.

er staðan mjög erfið af ýmsum orsökum eins og nánar er gerð grein fyrir í umsögn þeirra og ég tek að hluta til upp í nefndarálitinu.

Þar segir, með leyfi forseta: „Veitingastaðir á Íslandi eru reknir með afar lágri framlegð sökum hás verðs aðfanga og launakostnaðar. Þannig má lítið út af bregða svo að illa fari. Bæði Svíþjóð og Danmörk miða við 30% tekjufall í aðgerðum sínum. Slíkt tekjufall eitt og sér er erfitt að takast á við í veitingarekstri en 60% tekjufall er ómögulegt með öllu. Svo hátt „inntökugjald“ mun valda því að stuðningurinn mun gagnast fáum og þannig ekki koma í veg fyrir fjöldagjaldþrot og atvinnumissi innan greinarinnar.“ Við í

og kom fram í umræðunni um málið hér á undan og ég ætla í sjálfu sér ekki að endurtaka það en vísa til nefndarálitsins um þau efni. Síðan hefur sprottið upp í þessum faraldri og í baráttunni við afleiðingar hans samstöðuhópur smærri fyrirtækja, einyrkja og rekstraraðila á eigin kennitölu í ferðaþjónustu. Þau kalla sig þetta en eru ekki orðin formleg samtök í það minnsta enn, en þarna eru nokkur hundruð fyrirtæki sem hafa verið að stilla saman strengi sína og koma fyrst og fremst af landsbyggðinni.

sem hafður er til grundvallar og að rekstrarkostnaðurinn sé í sjálfu sér ekki alltaf í neinu sérstöku samhengi við stöðugildin vegna þeirrar sérstöðu sem þessi fyrirtæki hafa.

fram breytingartillögur í þá veru. Að síðustu ætla ég að nefna umsögn frá endurskoðunarfyrirtækinu Deloitte

að það sé sett svona hátt miðað við skilyrði fyrir öðrum stuðningi og sérstaklega þá tekjufallsstyrkjunum, þar sem miðað er við 40%, og segir að tekjufall af þessari stærðargráðu

að mætti skoða, að hafa einhvers konar línulegar skilgreiningar á tekjufalli. Það finnst mér alveg koma til greina og má velta því meira fyrir sér í tengslum við alls konar þrep sem við erum að setja í í okkar kerfum, að nota meira línulegt þannig að það sé þá bara nákvæmlega í réttu hlutfalli við þann vanda sem við er að fást hverju sinni í staðinn fyrir að hafa þrep sem alltaf endar

það kunni að vera þannig að fyrirtæki sem eru í slitameðferð séu ekki endilega í slitameðferð sem hafi það að markmiði að leysa félagið upp í þeim skilningi eða það sé vegna þess að vegna þess að menn telji að ekki sé hægt að bjarga rekstrinum með einhverjum hætti, heldur einmitt vegna þess að þau fyrirtæki kunni að vera í

þurfi að fara í miklar endurskipulagsaðgerðir og í samruna- og skiptingarferli, og því sé mikilvægt að fyrirtækjum sé ekki refsað fyrir það og/eða að menn fresti nauðsynlegri endurskipulagningu vegna þess að ella missi þau af þeirri aðstoð sem þeim stæði ella til boða.

starfsmannafjölda, eða hvort það sé valkvætt fyrir rekstraraðilann, sem væri í raun betri nálgun því það kann að vera mismunandi hvernig starfsmenn koma inn í reksturinn þótt kostnaður sé til staðar í fyrirtækinu.“ þ.e. að menn geti valið að nýta sér 90% af rekstrarkostnaði eða starfsmannafjöldann en þessu sé ekki blandað saman. Í samræmi við þetta vill 1. minni hluti taka mið af þessum umsögnum og leggur því til breytingartillögur sem fela í sér, að mati 1. minni hluta, að frumvarpið verði markvissara og þjóni betur þeim markmiðum sem að er stefnt.

Slit sem eru hluti af samruna- eða skiptingarferli rekstraraðila teljast ekki til almennrar slitameðferðar samkvæmt þessu ákvæði. Hér er opnað á að

eða fleiri fyrirtæki í greininni. Það blasir við að það þarf að verða talsvert mikil hagræðing í greininni sem felur þessi atriði í sér.

„Þrátt fyrir 1. mgr. er rekstraraðila heimilt að velja hvort hámarksfjárhæð styrks skuli miðast við 90% rekstrarkostnaðar í þeim mánuði sem umsókn um styrk varðar eða tiltekna fjárhæð fyrir hvert stöðugildi eins og greinir í a- og b-lið 1. mgr. Styrkfjárhæð getur þó aldrei orðið hærri en þar segir.“ Þetta held ég að sé mjög mikilvægt ákvæði. Þetta getur leyst úr ýmiss konar vanda, ekki síst vanda þeirra sem fást við rekstur

Að öllu þessu virtu telur 1. minni hluti að frumvarpið sé að komast í mjög góðan búning og væntir þess að

mikilla bóta, munu gera þetta úrræði skilvirkara og sveigjanlegra og ná betur þeim markmiðum að koma til móts við þessi fyrirtæki öll og veita þeim raunverulega viðspyrnu.

Herra forseti. Með þessu frumvarpi er lagt til að veittur verði fjárstuðningur sem stuðla á að því að rekstraraðilar sem hafa orðið fyrir tekjufalli vegna heimsfaraldurs kórónuveiru og aðgerða stjórnvalda til að verjast útbreiðslu hennar geti viðhaldið nauðsynlegri lágmarksstarfsemi á meðan áhrifa faraldursins gætir, varðveitt viðskiptasambönd og tryggt viðbúnað þegar úr rætist.

tel ég og við í Samfylkingunni afar mikilvægt fyrir íslenskt samfélag að styðja lífvænleg fyrirtæki til viðspyrnu þannig að þau geti tekið snöggt við sér við verðmætasköpun eftir að heimsfaraldurinn gengur yfir. Það skiptir miklu máli að hér verði byggðu upp hér verði byggðu upp heilbrigður og grænn vinnumarkaður. Stjórnvöld verða að gera ríkar kröfur til fyrirtækja um að þau verði ekki uppvís að launaþjófnaði eða svindli á vinnumarkaði, að þau séu ekki í virkum tengslum við skattaskjól og að þau sýni með áætlunum hvernig þau hyggjast draga úr losun koltvísýrings miðað við árið 2019 í átt að kolefnishlutleysi. Varða þarf leiðina út úr atvinnukreppu til móts við grænni framtíð. Leiðarljósið ætti að vera vinna, velferð og græn uppbygging. Það er í þessum anda sem breytingartillögur 2. minni hluta, sem er fulltrúi Samfylkingarinnar í efnahags- og viðskiptanefnd, eru byggðar. Markmiðið til framtíðar er að byggja upp fjölbreytt og sjálfbært atvinnulíf sem hefur burði til að greiða starfsmönnum góð laun og tryggja fjölskylduvænar starfsaðstæður. Veita þarf lífvænlegum fyrirtækjum viðspyrnustuðning, eins og frumvarpið gerir ráð fyrir, og gera um leið skýra kröfu um að ef fyrirtæki verður uppvíst að launaþjófnaði eða öðrum svikum á vinnumarkaði þá greiði fyrirtækið viðspyrnustyrkinn tafarlaust til baka með dráttarvöxtum samkvæmt 6. gr. laga um vexti og verðtryggingu ef styrkurinn hefur ekki verið endurgreiddur innan mánaðar. Með slíkri kröfu stuðla stjórnvöld að heilbrigðari vinnumarkaði. Við erum hér, forseti, að tala um lífvænleg fyrirtæki sem við viljum veita viðspyrnu. Þetta eru fyrirtækin sem við viljum hjálpa til að lifa af eftir heimsfaraldurinn og þá er mikilvægt að við í leiðinni gerum þá kröfu að stuðlað sé að heilbrigðum vinnumarkaði. Annar minni hluti telur að fyrirtæki og auðmenn sem hafa nýtt sér skattaskjól hafi brotið gegn mikilvægum þætti samfélagssáttmálans, þ.e. þeim þætti sem gengur út á að skattgreiðslur og greiðslur opinberra gjalda séu nokkurs konar iðgjöld vegna þeirrar samtryggingar sem einkennir norræn velferðarþjóðfélög. Þannig lítur 2. minni hluti á að með því að draga fé undan skattgreiðslum með nýtingu skattaskjóla hafi fyrirtæki og einstaklingar gefið skýrt til kynna að þeir hafi sjálfir sagt sig frá stuðningi úr ríkissjóði. Annar minni hluti getur ekki sætt sig við að auðmenn nýti sér skattaskjól en láti almenning bera uppi samfélagið með skattgreiðslum. Milljarðar króna liggja í skattaskjólum sem fólk felur svo að það þurfi ekki að greiða sinn hlut til samfélagsins, til heilbrigðisþjónustu, í vegi, löggæslu eða þróunaraðstoð. Panama-skjölin sýndu að umfang aflandsvæðingar íslensks efnahagslífs var einstakt í heiminum á þeim tíma sem gögnin náðu til. Ástæða er til að ætla að það sé enn stundað hér á landi. Slíka starfsemi ætti ekki að styrkja með almannafé enda grefur slík starfsemi undan velferðarsamfélaginu. Fulltrúi Samfylkingarinnar í efnahags- og viðskiptanefnd hefur áður lagt fram tillögur um að útiloka þá sem nýta sér skattaskjól og aflandsfélög frá stuðningi úr ríkissjóði vegna heimsfaraldurs kórónuveiru. Þær tillögur hafa verið felldar. Engu minni ástæða er nú en áður að leggja fram slíka tillögu og er það því gert að nýju. Í breytingartillögu 2. minni hluta eru lagðar til breytingar á 1. gr. frumvarpsins. Þar er miðað við að til þess að öðlast rétt á stuðningi samkvæmt lögunum þurfi að liggja fyrir að viðkomandi félag hér á landi eða raunverulegur eigandi þess hafi ekki átt í fjárhagslegum samskiptum við aðila sem staðsettur er á lágskattasvæði síðastliðin þrjú ár. Formleg en óvirk tengsl af þessum toga hafa því ekki áhrif á rétt hans. Framkvæmdin verður á grundvelli yfirlýsingar viðkomandi félags eða raunverulegs eiganda þess um að skilyrðin séu uppfyllt. Krefst það ekki vinnu í stjórnsýslunni við að staðreyna réttinn fyrir fram í einstökum tilvikum. Verði viðkomandi síðar uppvís að því að hafa gefið rangar upplýsingar verður hann krafinn um endurgreiðslu og viðurlögum beitt. Þessi vinnubrögð eru í samræmi við það sem almennt tíðkast í í skattastjórnsýslunni. Annar minni hluti leggur til að sett verði skilyrði um áætlun í loftslagsmálum fyrir stuðningi samkvæmt frumvarpinu. Afar mikilvægt er að þau fyrirtæki sem munu byggja upp vinnumarkaðinn að nýju eftir heimsfaraldurinn setji loftslagsmál og grænar áherslur í forgang.

2019 og leggi fram áætlun um minni losun gróðurhúsalofttegunda árlega næstu fimm árin. Mikilvægt er að stjórnvöld geri kröfur í loftslagsmálum samfara stuðningi við fyrirtæki. Glíman við loftslagshamfarir af mannavöldum stendur yfir og vandinn sem henni fylgir er óleystur. Þessi glíma er stærsta viðfangsefni mannkynsins og verður það áfram næstu missirin.

Herra forseti. Eitt af skilyrðum framlengingar hlutabótaleiðar er að þeir njóti ekki stuðnings sem hafa greitt eigendum sínum eða æðstu stjórnendum mánaðarlaun sem nema hærri fjárhæð en 3.000.000 kr. til hvers og eins. eins. 2. minni hluti leggur til að slíkt viðmið verði einnig viðhaft við greiðslu viðspyrnustyrkja og þannig verði gefið til kynna að viðspyrnustyrkir séu ekki ætlaðir vel stöndugum fyrirtækjum jafnvel þótt þau hafi orðið fyrir tekjufalli. Framangreind fjárhæð tekur mið af fjórföldum reglulegum heildarlaunum að meðaltali fyrir launamenn í fullu starfi samkvæmt mælingum Hagstofu Íslands, að teknu tilliti til breytinga á launavísitölu.

Í umsögn sinni til nefndarinnar bendir Indriði Þorláksson á að samkvæmt þessu falli undir tekjuhugtak frumvarpsins fjármagnstekjur, vextir, arður, leigutekjur o.fl. sem hafi lítil tengsl við tekjufall rekstraraðila vegna heimsfaraldurs kórónuveiru.

2. minni hluti tekur undir þetta og leggur til breytingu þess efnis. Breytingartillögurnar eru í

þær eru og eins og ég sagði í upphafi er afskaplega mikilvægt að veita lífvænlegum fyrirtækjum viðspyrnustyrki og þess vegna tek ég undir áherslurnar í frumvarpinu og breytingartillögur meiri hlutans og breytingartillögur 1. minni hluta einnig sem ganga lengra og sem ég tel vel fært og skynsamlegt að gera. Því til viðbótar þurfi að horfa á hvernig vinnumarkað við viljum byggja upp og við í Samfylkingunni leggjum áherslu á að við byggjum hér upp heilbrigðan vinnumarkað og grænan vinnumarkað